Sada krećemo po najavljenom dnevnom redu: - Izvješće o uredbama koje je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti. Podnositelj akta je Vlada na temelju čl. 3. Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS. Raspravu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 Imamo zahtjev za stankom odnosno već imamo i dva, prva je na redu kolegica Nikolić, izvolite. **Nikolić, Romana (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem predsjedniče sabora. Poštovane kolegice i kolege, tražim stanku u ime Kluba Socijaldemokrati kako bi još jednom ukazali da nadležno ministarstvo ne razumije problematiku i nema zapravo iskrenu volju da se izazovi u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i riješe. Ministar uopće nije svjestan iznimno teške situacije i nasušne potrebe za reformom, predlaže nam uredbu s kojom dolazimo do otvaranja novih izazova umjesto da se pronalaze rješenja za postojeće. Raspodjela sredstava iz europskih fondova sada je dokazala da su se sredstva neadekvatno raspoređivala, nekontroliranim povlačenjem sredstava kojim je otvoren određeni broj vrtića sada nema tko raditi, a JLS ne mogu to održavati. Nije se zapravo promišljalo o stvarnim potrebama djece, o njihovom obrazovanju kao prioritetu, kao ni o obrazovanju stručnih kadrova, sufinanciranju toga obrazovanja, već se uglavnom gledala socijalna komponenta zbrinjavanja. Ovom uredbom također će se diskriminirati i djeca u pojedinim regijama, ostavit će se opet čelnicima JLS da sami odlučuju kako će trošiti novac, pa ćemo vjerojatno imati još više bazena i još više zimskih vrtova, ali bez djece i bez odgajatelja, a o mobilnim stručnim timovima moći ćemo samo sanjati. Umjesto da je trošak plaće djelatnika preuzela država i tako rasteretila i tako rasteretila JLS, ne, mi ćemo imat i dalje neujednačene plaće odgajatelja i dalje ćemo imati veliki broj neupisane djece. Stoga se uključivanje države u sufinanciranje ne smije događati prema ovakvome kriteriju već se trebaju dati konkretna rješenja i to uspostaviti jedinstvenu metodologiju izračuna ekonomske cijene na nacionalnom nivou kako bi se izbjegle iznimno velike regionalne razlike, trošak plaće djelatnika država

Hvala vam g. predsjedniče HS. U ime Kluba SDP-a tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bismo upozorili na ozbiljne probleme sa uredbom koju je Vlada RH donijela, a koja se tiče sufinanciranja vrtića u RH. U vremenu galopirajuće inflacije postojeći neujednačeni standardi u vrtićima diljem RH ozbiljno su narušeni, troškovi održavanja vrtića postali su nepodnošljivi, a održivost i, i onako neujednačeno financiranje troškova vrtića su ozbiljno dovedeni u pitanje. S obzirom da se proračun puni nikada više mi ne vidimo što bi bio veći prioritet od toga da to budu dostupni i priuštivi vrtići s ujednačenom kvalitetom odgoja bi bili, koji bi osiguravali jednaku kvalitetu, dostupnost, ali i priuštivost dječjih vrtića. Priuštivnost dječjih vrtića bi značilo model u kome bi se svakom roditelju omogućilo da po mogućnosti bez sufinanciranja vrtića može priuštiti svome djetetu rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Ova uredba to ne jamči, ova uredba zapravo jamči novu diskriminaciju djece zbog toga jer će se subvencije odnosno vrtićkog mjesta zapravo definirati na osnovu toga gdje dijete živi, znači gdje je rođeno i na osnovu toga gdje dijete pohađa vrtić. Pravedna bi bila ona država u kojoj bi iznos subvencije bio isti bez obzira na socioekonomski status roditelja djece, bez obzira na to gdje se dijete rodilo i bez obzira to, na to gdje dijete pohađa vrtić. Stoga je naš prijedlog da država

Poštovani g. predsjedniče, svjestan toga da ću vjerojatno dobiti opomenu, ali nemam drugačije kako za reagirati. Ja bih pitao… ja bih pitao oporbu nek konačno, neka konačno jedanput jasno kaže da li želi decentralizaciju Hrvatske

šta žele. **Jandroković, Gordan (HDZ)** …da ste zaslužili opomenu jer ovo je bila replika, a ne povreda poslovnika. E sada će potpredsjednica odgovoriti potpredsjedniku, da čujemo. 238., omalovažavanje zastupnika, ja bih voljela kada bi g. potpredsjednik HS, ali i Vlada RH shvatila da je rani i predškolski odgoj i obrazovanje sastavni dio odgoja i obrazovanja kao što su to osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje i da ga na isti način tretira, a ne da gura glavu u pijesak i pušta da se nepravda, neujednačenost i nejednakost širi Hrvatskom, do čega je doveo ovakav sustav financiranja. Država mora preuzeti odgovornost

da mi je žao što se nije nijedna njegov član odazvao na naših 5 okruglih stolova gdje smo iznosili konkretna rješenja i gdje smo pozivali nadležno ministarstvo da se odazove i da zapravo vide naša konkretna rješenja i kako mi vidimo sustav predškolskoga odgoja. E to je problem, da ste bili prisutni na okruglim stolovima, tada bi znali šta oporba traži. Kolegice Nikolić, dobivate opomenu. Ovo nije bila povreda nego je bila replika. Sad idemo dalje sa povredama Poslovnika. Više ne možemo mi ništa, nijednu točku, a da ne krene. Ne, možete vi kolega Borić,

da nije znala ništa apsolutno niti o obrazovanju. Sjetimo se, smanjene plaće, smanjena materijalna prava, nijedan izgrađeni vrtić uz pomoć države. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Povreda Poslovnika, 238, poštovani predsjedniče. Pa evo, ja bih se samo nadovezao na kolegu Borića, po prvi puta u povijesti moderne hrvatske države netko se sjetio da decentralizira sredstva i sa položaja Vlade osigura određena sredstva lokalnoj samoupravi da može sufinancirati vrtiće. Da li je sustav odličan? Ma sigurno ima mana, ali po prvi puta se netko sjetio da da lokalnoj samoupravi određena sredstva da može financirati vrtiće i hvala na tome. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobivate opomenu, kolega Jenkač. Kolegice Murganić, izvolite. Povrijeđen je čl. 238. Zaista, činjenice govore suprotno onome što govori i kolegica Nikolić i kolegica Glasovac. Ova Vlada itekako brine o tome da djeci budu dostupno predškolski odgoj i obrazovanje, da su one bile na tematskim raspravama, vidjeli bi prezentaciju da je uloženo preko 2 milijarde kuna u izgradnju vrtića, da će gotovo sva djeca te dobi biti obuhvaćena predškolskim odgojem i da ćemo se tome približiti … .../Upadica: Dobivate opomenu. Ponovo sad kolegica Glasovac, izvolite. da je ovaj HS donio u periodu 2012.-2015. Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije bez ijednog glasa protiv, konsensualno u kojem su zapravo postavljeni temelji za razvoj ranog predškolskog odgoja i obrazovanja, nakon kojeg je donesen po prvi put Okvirni kurikulum ranog predškolskog odgoja i obrazovanja

Kolega Spajić, izvolite. **Spajić, Daniel (DP)** 238. Ja bih samo htio naglasiti, hrvatski narod bi trebao znati, ovaj, moram sad arbitrirat u ovaj, u svađu, znači ništa nema gratis. Gratis ne postoji. Džaba, tu nema. Znači vi ako vam netko da gratis vrtić, vi ćete to platit kroz, ne znam, slivne vode, a Hrvatske vode vam ne čiste kanal 30 godina. Znači nema gratis, tu nama mora bit jasno.

Dobro. Kolega Spajić, dobivate opomenu, isto tako. Sada imamo još 3 nove povrede Poslovnika. Kolegice i kolege, ja bih vas molio ipak da se vratimo u raspravu jer je ovo stvarno destruiramo potpuno ovaj, .../Govornik se ne razumije./... Poslovnik koji imamo. Kolegice Bedeković, izvolite. Hvala lijepo. Smatram da je povrijeđen čl. 238. Naime i kolegica Glasovac, a onda i kolegica Nikolić zaista vrijeđaju i nas saborske zastupnike, a jednako tako i postignuća ove Vlade pa ću ja vama postaviti pitanje, dajte taksativno, činjenično nabrojite koliko je, kolegice Glasovac, vaša vlada u vrijeme kad ste vi bili dužnosnica u ministarstvu

Hvala lijepa. Kolega Brčić. Povreda čl. 238. Kolega Spajić, evo, zaista, slažem se, nema ništa gratis, ali Hrvatska je solidarna i socijalna država i vidimo upravo ovom uredbom da se na poseban način skrbi i vodi briga o fiskalnoj održivosti vrtića i predškolskih ustanova na područjima slabije razvijenima, znači na poseban način na područjima od posebne državne skrbi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ha, samo mogu dati opomenu, ništa više od toga. Kolega, ne, kolegica Nikolić, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Povrijeđen je čl. 238. Samo ću navest kolegici Bedeković da ću ja uskoro, vrlo brzo taksativno navesti koliko će gradonačelnik Radić ovom uredbom i ovim sredstvima zaposliti i asistenata i rehabilitatora i logopeda i psihologa u vrtićima u Osijeku. Znači imamo rasprave klubova koje će sada, pa još nisu ni predlagatelji došli, još niste ni replike upotrijebili već smo znači, ovo postaje sve besmislenije. Jel vas mogu zamolit sada da odustanemo ili ćemo nastavit raspravu? je stvarno ovaj, stvarno ne razumijem onda čemu nam treba sve ovo što imamo kad smo uzeli povrede Poslovnika, možemo sad 2 sata tako. Hvala i kolegi Ačkaru napravit ćemo sad stanku do 10 sati i 35 minuta ćemo onda nastavit.

Inače sve u redu? Obitelj, sve, prijatelji sve u redu? …/Upadica: Sve./… Drago mi je, tako da ubijamo vrijeme dok čekamo predstavnika Vlade.

Možemo početi, mogli smo i prije, ali može, o uredbama koje je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti s nama je gospodin Stipe Mamić i Mladen Pavić, državni tajnici u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Izvolite gospodine Mamiću.

hvala. Predviđeno je da kriterije i mjerila za fiskalnu održivost dječjih vrtića uredbom propiše Vlada te da odluku o dodjeli sredstava donosi Vlada za svaku godinu. Temeljem tih zakonskih ovlasti izrađen je Prijedlog Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića čiji je osnivač jedinica lokalne i područne samouprave. Model je definirao da se godišnji iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića osigurava jedinicama lokalne i područne samouprave za dječje vrtiće kojima su isti osnivači. Tijekom javne rasprave zaprimljeni su komentari koji su ukazali da su zakonske pretpostavke, a time i model fiskalne održivosti kako je bio predložen ne uključuju dječje vrtiće čiji su osnivači vjerske zajednice i druge pravne i fizičke osobe odnosno privatni vrtići. Također činjenica da privatne vrtiće pohađa 24.725 djece odnosno 18,2% ukupnog broja djece u dječjim vrtićima. Stoga je bilo potrebno pristupiti izmjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju na način da se definira da sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića osiguravaju po istim kriterijima za svu djecu bez obzira na to tko je osnivač dječjeg vrtića. Obzirom da Hrvatski sabor u tom trenutku nije zasjedao, Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojom se omogućilo da se sredstva za fiskalnu održivost doznačavaju jedinicama lokalne i područne samouprave za sve vrtiće bez obzira na to tko im je osnivač. Na taj način i jedinice lokalne samouprave koje na svom području imaju samo privatne vrtiće, a takvih je ukupno 49 i nemaju potrebe odnosno mogućnosti za izgradnju vrtića kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti ostvaruju sredstva za fiskalnu održivost vrtića na njihovom području. Ovom uredbom sa zakonskom snagom također je definirano da odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića Vlada RH donosi za svaku pedagošku godinu budući da se upis djece za koju se sredstva osiguravaju prati na razini pedagoške godine. Predmetnom zakonskom izmjenom država osigurava jednake kriterije kojima sufinancira rani i predškolski odgoj i obrazovanje za svako dijete u RH i omogućava da jedinice lokalne i područne samouprave povećaju dostupnost, održivost i priuštivost dječjih vrtića odnosno utječu na visinu roditeljskog sufinanciranja. Temeljem izmijenjenog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju izrađen je novi Prijedlog Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića na način da se godišnji iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića osigurava jedinicama lokalne i područne samouprave za dječje vrtiće čiji su osnivači kao i za sve privatne vrtiće na njihovom području. Iznose utvrđuju umnoškom broja djece evidentirane u zajedničkom elektroničkom upisniku u tekućoj pedagoškoj godini za dječje vrtiće čiji je korisnik sredstava osnivač i za dječje vrtiće ostalih osnivača na svom području. Prosječne cijene smještaja po djetetu na razini RH u koju ulaze ukupni troškovi svih javnih dječjih vrtića za prethodnu godinu koji se dijele sa ukupnim brojem djece koja su upisana u tim istim vrtićima u prethodnoj pedagoškoj godini, te postotnog udjela od 6,25% do 50% utvrđenog ovom uredbom prema skupinama razvijenosti iz Uredbe o indeksu razvijenosti matičnih, odnosno područnih dječjih vrtića. Najrazvijenije jedinice lokalne samouprave na taj način dobivaju najmanji postotak od 6,25% dok najnerazvijenije dobivaju 50% prosječne cijene smještaja po djetetu na razini Republike Hrvatske. Također se vodilo računa o dječjim vrtićima na otocima i u brdsko-planinskim područjima, pa se tako postotni udio dodatno uvećava za 15% za sve vrtiće na otocima i brdsko-planinskim područjima koji je onda iznosio u rasponu od 7,19% za najnerazvijenije do 57,5% za najnerazvijenije jedinice lokalne samouprave na otoku ili brdsko-planinskom području. U javnoj raspravi javile su se i funkcionalno spojene jedinice lokalne uprave koje su smatrale da se kod obračuna treba uzeti u obzir indeks razvijenosti jedinice na kojoj se nalazi područni vrtić koji se razlikuje od indeksa razvijenosti matičnog vrtića, odnosno jedinice lokalne uprave koja je osnivač područnih vrtića i korisnik sredstava. Navedeno je uvaženo, te je novim prijedlogom uredbe utvrđeno da se postotni udio izračunava prema skupini razvijenosti jedinice lokalne i područne samouprave na čijem se području nalazi matični ili područni vrtić. Temeljem članka 50a. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a na temelju mjerila i kriterija iz Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića Vlada je donijela odluku, prvu odluku u povijesti o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. Odlukom je utvrđen mjesečni i godišnji iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za svaku jedinicu lokalne uprave i grad Zagreb za javne vrtiće kojima su iste osnivači kao i za privatne vrtiće na njihovom području. Korisnici su dužni sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića koristiti kao dodatni izvor financiranja za dostupnost, održivost i priuštivost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Odlukom je također utvrđeno da se sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića korisnicima doznačavaju mjesečno. Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavljat će obračun i kontrolu izvršavanja sredstava, te pridržava pravo praćenja utroška, te preispitivanje namjenskog korištenja sredstava. Korisnici su dužni neutrošena sredstva kao i ona nenamjenski utrošena vratiti na račun državnog proračuna najkasnije do 31. listopada 2024. godine. Ova odluka stupa na snagu od od listopada 2023. i za njenu provedbu u Državnom proračunu za 2023. godinu osigurano je 17,6 milijuna eura dok je u proračunu za 2024. osigurano 47 milijuna eura za ovu pedagošku godinu, znači do kraja kolovoza sljedeće godine. Želio bih na kraju istaknuti da se u narednom razdoblju očekuje i dodatno povećanje potrebnih sredstava iz više razloga. Prvi temeljem činjenice da će se povećati prosječna ekonomska cijena po djetetu u Hrvatskoj upravo korištenjem ovih sredstava. Drugo, temeljem činjenice da će se sagraditi novi dodatni kapaciteti od kojih neki su već ugovoreni, grade pa će već stupiti, sagradit se tijekom sljedeće godine kao i onih koji će se graditi temeljem provedenih natječaja putem NPO-a prvog poziva koji je već odobren i u realizaciji, drugoga koji je u završnoj fazi evaluacije, te trećeg poziva kojeg očekujemo krajem godine. Želio bih istaknuti da je to jedna od ključnih investicija ulaganje u odgojno-obrazovnom sustavu, izgradnja novih kapaciteta dječjih vrtića. U tu svrhu u posljednjih pet godina i ulaganja koja su u tijeku uloženo je u kunama preko preko 4 milijarde kuna, odnosno danas u eurima preko 530 milijuna eura. Realizacija navedenih ulaganja omogućit će ostvaranje dodatnih 25800 mjesta u vrtićima s tim da smo već u zadnjih pet godina povećali broj mjesta za negdje 13000 što dolazimo gotovo do 40000 novih mjesta u vrtićima diljem Republike Hrvatske. Time će se postotak obuhvata djece koja sudjeluju u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u dobi od 3 godine do polaska u školu s početnih 78,8% 2020. povećati na preko 90% do 2027. godine. Vezano uz navedeno Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti provelo kao što sam rekao dva otvorena poziva izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova. u iznosu od 163,98 milijuna eura zaključenog u veljači 2023. godine. Omogućeno je ulaganje u 251 predškolsku ustanovu, te dodatni kapacitet od 16408 novih novih mjesta u vrtićima. U lipnju 2023. ove godine objavljen je drugi poziv u vrijednosti od 51 milijun eura. Poziv je bio otvoren do 8. kolovoza ove godine, te je u tijeku administrativna provjera 128 pristiglih zaprimljenih I treći poziv koji očekujemo da će se raspisati do kraja godine za novih 3700 mjesta iz programa konkurentnost i kohezija. Bit će objavljen kao što rekoh do kraja godine. Navedenim i drugim ulaganjima u infrastrukturne i kadrovske kapacitete stvorit će se preduvjeti za ostvarivanje prava na rani i predškolski odgoj i obrazovanje svoj djeci te postizanje barcelonskih ciljeva. Hvala lijepo.

predsjedavajući, poštovana potpredsjednice, uvažene saborske zastupnice i zastupnici Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. kolovoza ove godine donijela je Uredbu o dopuni Zakona o šumama. Uredba je donesena radi potrebe žurne sanacije šuma zahvaćenih olujnim nevremenom 19. i 21. srpnja ove godine koje je uzrokovalo katastrofalne štete na šumi te na temelju dosad prikupljenih podataka od strane javnog šumopodsjednika, dakle Hrvatskih šuma, radi se o oko 4 milijuna kubika oštećene drvne mase. Najveći stupanj oštećenja, nažalost, evidentiran je u najvrjednijim šumama hrasta lužnjaka u Slavoniji, poznatom spačvanskom bazenu. Hrvatske šume do sada su na sastojni hrasta lužnjaka evidentirale gotovo polovicu, dakle od 4 milijuna kubika, 2 milijuna kubika je šteta samo na najvrjednijoj sastojni hrasta lužnjaka. Obzirom da se radi o masi hrasta lužnjaka većoj od višegodišnjeg prosjeka etata, potrebno je pristupiti sanaciji i njenom iskorištavanju. U gospodarskim jedinicama koje su zahvaćene nevremenom, u tijeku su radovi i evidentiranje oštećenih stabala. Svi raspoloživi kapaciteti Hrvatskih šuma do sada su raspoređeni na te radove. Procjenjuje se da će radovi na području spačvanskog bazena biti izuzetno velik, dugi i da će trajati 3 godine. Da bi sanacija, a posljedično i obnova mogla žurno i što učinkovitije postići, bilo je neophodno donijeti ovu Uredbu kojom se dopunjava Zakon o šumama kao temeljni akt iz područja šumarstva. Temeljem odredbi iz Zakona o šumama, šumoposjednici su dužni gospodariti šumom i šumskim zemljištem na propisani način. Šumsko-gospodarski planovi koji su na snazi za gospodarske jedinice zahvaćene nevremenom, propisuju radove gospodarenja šumama, pa tako i sječu drvne mase. Uredba ima za cilj očuvanjem šuma i šumskih ekosustava u smislu produžetka životnog vijeka šuma predviđenih za sječu u važećim šumsko-gospodarskim planovima. Naredba koja proizlazi iz uredbe, zabranjuje provođenje pojedinih radova gospodarenja šumama određenih šumsko-gospodarskih planovima u skladu s načelima održivog gospodarenja te omogućiti učinkovito ekonomske iskorištenje drvne mase u cilju zaštite i opstojnosti ekosustava. Hvala i vama. Sad imamo replike. Molim vas samo, ali shvatit će se, ovaj, od vaših replika tko treba odgovoriti. Izvolite, potpredsjednica Glasovac, prva replika. Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče Mamić. Imam jedno pitanje za vas. Zašto je ministarstvo odnosno Vladi vrjednije dijete, recimo, u Dalmatinskoj zagori, Cisti Provo ili Trilju, kome ćete, na neki način sufinancirati vrtić s 50% odnosno 140 eura, od djeteta koje, primjerice, živi u Varaždinu ili Zadru, kome ćete sufinancirati njegovo mjesto u vrtiću sa 17,5 eura? I moje drugo pitanje, kako je moguće da financirate tu djecu i te vrtiće temeljem indeksa razvijenosti, koji nije ažuriran od 2017. g. unatoč zakonskoj obvezi i Ministarstva regionalnog razvoja da uredbom svake 3 godine revidira indekse razvijenosti, a oni nisu od 2017. g. revidirani, znači vi donosite odluku na temelju 6 godina zastarjelih podataka? **Radin, Samo, samo, samo trenutak. Povreda Poslovnika, g. Jenkač ima prednost. Možete sjesti, g. Mamić. Izvolite. Povreda Poslovnika, 238. Pa uvažena kolegice Glasnovac. Pa ako gledamo Grad Zagreb, Grad Zagreb sa svojim financijskim kapacitetom, a i mnogi drugi veliki gradovi do sad su mogli sufinancirati i sufinancirali su u dječjim vrtićima, što nisu mogle male jedinice lokalnih samouprava jer nemaju novaca i automatski su svi željeli živjeti u gradu Zagrebu … .../Upadica: Hvala. Opomena jer je bila replika. G. Mamić, izvolite odgovor. **Mamić, Stipe** Evo, hvala lijepo. Teško je na ovako kompleksnom pitanju odgovoriti kratko, ali ću vam ja pokušati. Znači ova subvencija nije subvencija djeteta i roditelja. Ovaj model podrazumijeva upravo ovo što je uvaženi zastupnik Jenkač rekao, potporu jedinicama lokalne samouprave jer je činjenica da imamo velike regionalne razlike, najprije u dostupnosti, pa onda i u kadrovskoj opremljenosti i u participaciji koji Primjerice, u Krapinsko-zagorskoj županiji je jedna od najvećih participacija u sjeveru Hrvatske gdje su roditelji plaćali preko 1000 kuna, pa onda nije isti trošak izdvajanja koje imaju jedinice lokalne samouprave. Nekome je ukupno izdvajanje za vrtiće bilo ispod 10%, a nekome je to bilo 20, 30 ili 40 ili više posto njegovog ukupnog proračuna i u tom kontekstu, indeks razvijenosti kao jedini dostupni

Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče g. Mamić. Evo, svjedoci smo da posljednjih nekoliko godina zaista kada se gleda ulaganja u infrastrukturu, pa i u druge segmente predškolskog odgoja je impozantna brojka i zasigurno sada ulaganje u fiskalnu održivost omogućuje mnogim lokalnim jedinicama, ja bih posebno se osvrnio na one u rubnim, ruralnim dijelovima, kao značajan dio Dalmatinske zagore, evo, primjerice, Grad Sinj će dosta tu profitirati i oni su već najavili da će imati besplatne vrtiće za sve. Mene zanima, hoće li neke lokalne jedinice, općine i gradovi se, na neki način abolirati od daljnjeg ulaganja u vrtiće jer sada, evo, kao, preuzima sve država? Hvala. Hvala. Pa evo, baš ste dobar primjer i spomenuli. Grad Sinj je po ovom modelu fiskalne održivosti godišnje će dobivati gotovo 7 milijuna kuna i preko noći ne spomenuvši ovu mjeru i Vladinu odluku je najavio besplatne vrtiće za građane Sinja. Meni je drago, to je njegova mogućnost da donese takvu odluku, samo bi bilo lijepo da je spomenuo temeljem čega je donio jer do sada nije ulagao, ima jako nizak obuhvat, nije bio toliko kapacitiran da u prvom pozivu prijavi uopće gradnju novog vrtića. sad je prijavio tri projekta pa ova …/Govornik se ne razumije./… će pokazati što će dobiti. Isto tako primjerice Babina Greda će dobiti po ovom modelu zbog niskog indeksa razvijenosti više sredstava nego što su oni do sada ulagali. Čemu služe ta sredstva? Ta sredstva služe da pomognu onima koji nemaju dovoljno sredstava za kapitalne investicije, da sufinanciraju projekte, da zaposle nove kadrove, da povećaju plaće postojećim zaposlenicima, da podižu kvalitetu na način zapošljavaju stručne suradnike, logopede, trećeg

Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče. Ja sam se zapravo nadala da ću pitanje postaviti ministru Fuchsu, ali eto ipak ću ga postaviti vama. Mene samo zanima da kada su se udruge i sindikati pobunili zbog jako loših uvjeta rada u vrtićima tada je ministar Fuchs citiram izjavio: „Svi djelatnici dječjih vrtića moraju imati materijalna prava i plaće jednake ili veće od zaposlenika u osnovnim školama.“ I tada je krenuo pisati uredbu. I ono što mene sad zanima, vrlo kratak odgovor da li je to uredbom, ovom uredbom to riješeno i zašto je ministar pogazio svoju riječ? **Radin, Ovo su jako teške riječi s vaše strane uvažena zastupnice, jer ne da ministar nije pogazio svoju riječ, nego ja vjerujem da ste vi upoznati sa činjenicom što piše u odredbama Zakona o odgoju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju gdje jasno je propisano da plaće u vrtićima moraju biti na razini plaća osnovnih plaća svih zaposlenika u školama. sindikati upozoravaju na činjenicu da pojedini gradovi, primjerice Split ili neki drugi, vidio sam to u nekim njihovim medijskim istupima su govorili da se toga, gradske administracije ne pridržavaju. Ono što smo mi ovom uredbom postigli, mi smo postigli da svi se naravno moraju držati zakona, svi gradovi, općine, a ovom uredbom oni koji to možda zbog nedostatka sredstava nisu mogli će sigurno moći, ali većina njih se sigurno pridržavala ja bih rekao preko 90% gradova i općina minimalne razine plaća. O svojim sredstvima će imati mogućnost da te plaće budu još veće, još kvalitetnije

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo imam pitanje i komentar zapravo za državnog tajnika Mamića. Pozdravljamo dakako mi čelnici lokalne uprave i samouprave ovu mjeru Vlade i mjeru, uredbu Vlade i ministarstva i u načelu velike pomoći svima nama posebice općinama iz koje ja dolazim, gdje je dječji vrtić već godinama besplatan u sto postotnom vlasništvu općine, općine Kalinovac i svaki euro će dobro doći. svaki euro će dobro doći. Moje pitanje se odnosilo na upravo za što smije jedinica lokalne samouprave i mi čelnici potrošiti taj novac. I ako ste kolegi Brčiću malo prije dali odgovor koji zadovoljava, znači širok je spektar mogućnosti ulaganja od tih novaca, ali možda nam možete odgovoriti da li baratate ili imate kakvu okvirnu cijenu prosječne cijene vrtića u Republici Hrvatskoj. **Radin, Hvala lijepo. Evo kao što sam prije rekao sredstva se mogu koristiti sukladno odluci osnivača, odnosno grada i općine za kapitalne investicije, za sufinanciranje projekata jer se pokazalo da možda u nekim situacijama ovi iznosi koji su na pozivima dodijeljeni zbog rasta cijena u građevinskom sektoru neće bit dostatni mogu se koristiti za zapošljavanje novih kadrova, podizanje materijalnih prava postojećih kadrova. Mogu se koristiti za unapređenje kvalitete, zapošljavanje stručnih suradnika i svega onoga što osnivač možda nije već riješio. Pretpostavka je bila da je to trebao riješiti, ali podići kvalitetu u svakom slučaju i ono što nam je bitno radi naših građana, radi neujednačene participacije roditelja od toga da imamo neke bogate, pa čak i siromašne gradove i općine koji imaju besplatne vrtiće, do toga da neki kao što sam naveo u primjeru na sjeveru Hrvatske odnosno u Krapinsko-zagorskoj županiji imaju vrlo visoku participaciju roditelja mogu utjecati na to da smanje cijenu za roditelje.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče Mamić. Uistinu ovo je velika stvar za jedinice lokalne samouprave. Kao gradonačelnik jednoga od većih gradova u Republici Hrvatskoj sa velikim indeksom razvijenosti mogu potvrditi kako i nama to jako puno znači. Otvara nam prostor uz ono što smo već povukli iz Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti prošle godine preko 4 milijuna kuna što sam nazvao investicijskom olakšicom da lakše nađemo mjesto za svako dijete u vrtiću. Sada nam ovo otvara prostor kao i što neki gradovi su već najavili da ne samo zahvaljujući nama, a na dobrobit roditelja i djece uvedemo i besplatne vrtiće, da poboljšamo standarde i da napravimo onaj iskorak koji do sada bez vaše pomoći nismo mogli. Spomenuli ste u vašem ugovoru i treći natječaj za Nacionalni plan oporavka i otpornosti pa bih vas molio s obzirom da mi čelnici smo uvijek u nekoj strepnji kada su u pitanju ti natječaji na što će se on odnositi i da li će oni koji su povukli u prva dva natječaja sredstva moći participirati i u trećem. Hvala. Hvala lijepo. Samo mala ispravka. Ovaj treći natječaj će biti iz programa konkurentnosti i kohezija. Znači ova dva iz NPO-a ispucat će alokaciju koja je predviđena za gradnju vrtića, a treći natječaj također planiramo i neće biti nikakvih ograničenja, niti će biti uvjet indeks razvijenosti kao što smo govorili do sada. Ono što nam je iznimno bitno i s nestrpljenjem očekujemo nove podatke koje unose svi naši vrijedni zaposlenici vrtićima o tome koliko se povećao obuhvat. Malo prije sam spomenuo da je u zadnjih pet godina smo broj mjesta praktički u Republici Hrvatskoj povećali svi zajedno za 13000, sa ovim ćemo povećati za dodanih 27, 28. Dolazimo do ukupno 40000. Međutim, postojeće i dalje neke sredine, gradovi, naravno to se ne odnosi na Veliku Goricu, postoje neke sredine u kojima osnivački odnosno čelnici ne vode dovoljno brigu i neće ostvariti ove ciljeve. Nisu se prijavili na natječaje nakon što dobijemo ove sve podatke o obuhvatu djece posebnu pažnju će …/Upadica Furio Radin: Hvala./… i kroz radionice i kroz sam poziv i kriterije posvetiti upravo njima kako bi i oni …/Upadica Furio Radin: Hvala lijepo./… osigurali dovoljan broj vrtićkih mjesta za djecu koju imaju u svojim gradovima i općinama. Hvala. Poštovani potpredsjedniče, poštovani tajnici iz izvješća je vidljivo ulaganje u odgojno obrazovni sustav. Kao prepreka sudjelovanju u ranom predškolskom odgoju ističu se manjkava infrastruktura, nedostatak odgojitelja i svijest roditelja o njegovoj važnosti. Dakle, broj vrtića je nedostatan. U '24. godini pripremljeno je 68,7 milijuna eura od toga 56,9 za javne, a 11,8 za privatne ustanove odnosno vrtiće. Molim vas da li bi se poticanjem izgradnje privatnih vrtića po modelu javno-privatnog partnerstva povećao broj vrtića, pojednostavila izgradnja i organizacija

ali obzirom na činjenicu sve ovo što sam vam danas izgovorio, problem nedostatka vrtića sa svim ovim gradnjama u najvećoj mjeri će se riješiti. Ova sredstva koja će godišnje sad za početak iznositi 70, preko preko 70 milijuna eura, a sa gradnjom novih kapaciteta, rastom prosječne ekonomske cijene vrlo brzo doći do 100-tinjak milijuna eura godišnje koje će gradovi i općine dobiti postavlja se pitanje koliko će nam nedostajati. Znači mi cijelo vrijeme govorimo o ovom indeksu preko 90%. Mi ćemo ostvarit ne 90, mi smo stavili sebi u Nacionalnu razvojnu strategiju cilj 96%. Mi ćemo ostvarit 96% cilj obuhvata djece u vrtiću u dobi od 3 do polaska u školu. Međutim, činjenicom visoke zapošljivosti koja se dogodila postala, došli smo do visoke potrebe za jasličkim skupinama.

Anita (HDZ)** Hvala. Poštovani državni tajniče unatoč značajnim ulaganjima u predškolski odboj, odgoj i obrazovanje od 2017. godine do danas stopa sudjelovanja djece u predškolskom odgoju još uvijek nije zadovoljavajuća stoga je u narednom razdoblju osigurano preko 260 milijuna eura kojim će se osigurati oko 26 tisuća mjesta za djecu u vrtićima, pa bi obuhvat djece do 3 godine do školske dobi planirano bio preko 90%, a vi ste sad rekli da bi to moglo ići 96% što je svakako značajno i potrebno našoj djeci i roditeljima. A ova uredba o kojoj danas govorimo nudi mogućnost osiguranja fiskalne održivosti svih dječjih vrtića bez obzira tko je osnivač. Tu mislim i na privatne fizičke i pravne osobe, vjerske zajednice koje jesu predmet uredbe čime se potiče održivost privatnih vrtića,

Da, pa upravo tako. Ova uredba je u izračun uzela i obuhvat djece u privatnim vrtićima, međutim odluku o tome da li će se sredstva transferirat privatnim osnivačima, vlasnicima bila to vjerska zajednica ili fizička osoba ili pravna osoba o tome odluku donose čelnici općina i gradova. Znači neki, neki općine i gradovi već imaju izdašne participacije i one su jako različite kao i roditeljske participacije. Primjerice Grad Zagreb sufinancira privatne vrtiće sa 200 eura mjesečno što je po meni vrlo izdašan iznos. O tome treba donijeti odluku čelnik i vidjeti kakav je odnos snaga, što je sad. Činjenica da su nam privatni vrtići bili iznimno i korisni u ovom razdoblju primjerice u gradu Varaždinu vam je 59% djece u privatnim vrtićima što je podatak koji je mene jako iznenadio. U gradu Zadru, Šibeniku 47, 48, u Gradu Zagrebu 13%, u gradu Dubrovniku ispod 5%. …/Upadica Radin: Ne, ne dovršit rečenicu se može./… Znači velike su razlike u obuhvatu i čelnici jedinica lokalne samouprave su ti koji moraju promišljati dugoročnu održivost javne usluge koja je iznimno bitna, možda i jedna od najvažnijim našim građanima kako je rekao uvaženi zastupnik maloprije,

nemojmo tako, nemojmo tako, ne mogu vam dati opomenu ali ima i drugih metoda šalim se i ne šalim se jer moramo se svi držati vremena. Tako piše u Poslovniku kad ćemo ga promijeniti onda će biti drugačije. Gospođa Burić. Hvala vam. Poštovani državni tajniče Mamiću u mandatu ove Vlade nikad veća briga i nikad veća ulaganja u odgoj i obrazovanje. Vlada je samo dosad osigurala u izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju gotovo 500 dječjih vrtića diljem cijele RH, a od toga najviše upravo u moju Primorsko-goransku županiju. Osim toga, tu su besplatni udžbenici, besplatni prijevoz, besplatni obrok, besplatni obrok, a sada još jedan ogroman iskorak koji se odnosi na osiguravanje dodatnih financija svim općinama i gradovima i to do 50% prosječne cijene smještaja po djetetu. Za brdsko-planinska područja odakle ja dolazim, dakle govorim o Gorskom kotaru

Hvala lijepo, evo uvažena zastupnice sve ste lijepo rekli, nema konkretnog pitanja, al ću se referirat na ono od maloprije. Znači činjenica je kada smo programirali cijeli NPOO i sve bitne i velike reforme koje radimo u sustavu odgoja i obrazovanja da smo prepoznali sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kao temelj obrazovnog sustava i zato ćemo u budućem razdoblju itekako posvetit pažnju tome da kroz javnu kampanju osvijestimo i naše građane zašto je važno da djeca idu u vrtiće, zašto nije prihvatljivo da, ne da nije prihvatljivo nego je puno bolje za njih da, da idu u vrtić nego da ih čuvaju bake jer je činjenica da sva svjetska istraživanja govore o tome da djeca koja su pohađala vrtić tijekom cijelog svog obrazovanja, ne samo početkom u 1. razredu osnovne škole, nego tijekom cijelog svog obrazovanja postižu puno bolje rezultate, zato je iznimno važno da postignemo ove ciljeve i veseli me da smo velikim dijelom ovu reformu u mnogim segmentima već i proveli, hvala. Hvala i vama. Gospodin Deur. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo dolazim iz Sesveta gdje stvarno jako puno djece nije upisano, velika je potreba vrtića, al ne samo vrtića, osnovne škole, evo samo ću dvije nabrojat, a manje-više to je i Badel i Sesvetska sela, od garderoba se rade učionice. Stvarno imamo jednu potrebu, želim evo da i vi kao državni tajnik još jednom znači Gradu Zagrebu se i u ovoj daje skoro 10% od, od 70 milijuna, 7,7 milijuna eura ide Gradu Zagrebu, molim vas i da čuju evo ovaj moji Sesvećani i svi koliko Vlada truda i financija daje prema Gradu Zagrebu da je to stvarno nešto što je potrebito jer u ovom mandatu nažalost još nikakvu nismo dobili kvalitetnu formu

dobiva značajna sredstva. Kao što ste rekli 7,7 milijuna kuna teme…, teme…, eura, pardon, temeljem ove uredbe, al ne samo to, Grad Zagreb je dobio i 12 projekata za gradnju novih vrtića, jedan od njih je kolko se sjećam, baš sam tamo prolazio nedavno, u Sesvetskom Kraljevcu gradit će se sve škole, nadam se da je, da će grad biti spreman, a nisam baš 100% siguran u to da će osigurati uvjete i naći markice da je pravovremeno krenuo u izmjene GUP-a, a mi smo ih o tome izvijestili i znali su da ova sva sredstva i projekt jedne smjene radimo, planiramo već 2.g., evo nadam se da će bit spremni. Koncept prehrane školske za koju izdvajamo godišnje preko 500 milijuna kuna, Grad Zagreb dobiva 100 milijuna kuna, preko 100 milijuna kuna i onda radi pressice o tome kako je smislio nekakav novi zdraviji paket hrane, doduše sa našim novcima. Isto tako jedna od prvih odluka koju smo imali za potresa…/Upadica Radin: Vrijeme./… je bila da im ostavimo sredstva od poreza na dohodak

Hvala potpredsjedniče. Državni tajniče Paviću, orkansko nevrijeme koje je pogodilo Hrvatske šume izazvalo je jako velike štete, posebice u Vukovarsko-srijemskoj županiji na području Spačve, na šumama s kojima se ponosimo, na stoljetnim šumama, prema nekim informacijama razmjeri štete su takvi da šteta koja je nastala ustvari iznosi 10-godišnji etat na tom području i sami ste rekli da procjenjujete da će sanacija, izvlačenje tog drveća koje je stradalo trajati oko 3.g., oko 3.g., mene zanima na koji način se ta sanacija obavlja, za što se to drvo, stabla koja su stradala, koriste i kad očekujete da bi se moglo počet sa zanavljanjem šuma odnosno sa pošumljavanjem? **Radin, Furio Hvala lijepo poštovana saborska zastupnice, dakle dobro ste rekli, dakle etat hrasta lužnjaka je 10-godišnji etat koji je stradao u ovom nevremenu, dakle ono što bi Hrvatske šume u 10.g. redovite eksploatacije te sastojine iskoristile. Treba reći da je šteta nastala na način da je bila vjetroizvala, dakle stabla koja su cijela izvaljena ili je bio vjetrolom, ona drveća koja su polomljena. Hrvatske šume su pristupile dakle angažiranjem svojih resursa iz ostalih Podružnica Uprava šumarija na način da će pristupiti prvo vađenju ovih vrjednijih stabala, dakle drveća koja su ostala čitava iako nije bilo vrijeme za njihovu sječu, pokušat će maksimalno ubrzati taj posao kako bi se šteta samim time što više smanjila, a ono što neće biti iskoristivo biti će ponuđeno kao ogrjev, ono što Hrvatske šume redovito rade.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo molim vas da nam obrazložite zašto se upravo morala donositi Uredba i na taj način se moralo intervenirati u zakon, zašto se nije išlo u redovnu zakonsku proceduru proceduru donošenja i javnog savjetovanja i sve one procedure koja se mora ispoštivati, čega se bojite, rasprave vezano za Hrvatske šume ili loše politike zapošljavanja ili nabave strojeva i svega onoga što jako mori ovu nekada uspješnu tvrtku o tome obrazložite i osigurate nam također i odgovor što se tiče što poduzimaju Hrvatske šume po pitanju prilagodbe načina gospodarenja klimatskim promjenama, da li se pripremaju određeni EU projekti da bi se ublažile posljedice tih vremenskih nepogoda odnosno klimatskih promjene i kako se danas Hrvatske šume pripremaju na sve ove izazove što nam slijede? **Radin, Uvažena saborska zastupnice, dakle Uredbu je bilo potrebno donijeti zbog žurnosti situacije koja je nastala, dakle u najvrjednijoj spačvanskoj šumi, ponavljam i u drugih 7 Uprava šumarija je nastala šteta, dijelom i na, kod privatnih šumo posjednika i ti radovi će biti obuhvaćeni dakle ovom Uredbom. Ovo što ste pitali teško je u kratkom vremenu sve odgovoriti vezano za Hrvatske šume. Hrvatske šume su doista već sutradan bile na terenu, ljudi sa tog područja, sa Podružnice Uprave Vinkovci i vrlo brzo su dobili ispomoć s ostalih podružnica koje nisu imale štetu. Što se tiče, dakle do kraja godine ćete imati i novi Zakon o šumama, dakle izmjene i dopune Zakona o šumama pa ćemo tamo moći detaljnije raspraviti sve ovo što ste pitali vezano i za poslovanje Hrvatskih šuma, vezano i za tzv. zeleni plan gdje su Hrvatske šume apsolutni nositelji tog plana, a vezano je na pošumljavanje i sadnju milijun stabala godišnje. **Radin, Poštovani gospodine državni tajniče, evo najavili ste nam uskoro i saborsku raspravu o izmjenama Zakona o šumama, no prateći malo ovdje problematiku primijetio sam da nam je Nacionali plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja do 2030. godine u lipnju prošle godine 2022. otišao u javnu raspravu. Imamo li ikakve rezultate budući da je plan do 2030. godine, gdje smo trenutno sada? Izvolite odgovoriti i hvala. Mladen** Hvala lijepo poštovani zastupniče, iako nije baš izravna tema vezana za uredbu lijepo ste to pitali. Idući tjedan, dakle plan je prošao sve one procedure, suglasnosti i mišljenja i on je idući tjedan u proceduru.

Odbora za poljoprivredu imali smo prilike slušati i predstavnike Europske komisije koji su upravo Hrvatske šume označili kao jedno od najboljih gospodara šumama na području EU što nam je bilo drago za čuti unatoč svim onim prigovorima i kritikama. Naravno mene zanima da li je što se tiče sanacije od nevremena da li su to uključeno i pošumljavanje, to je broj jedan, da li će se povećati možda i sredstva za OKFŠ, općekorisne funkcije šuma upravo što se tiče izgradnje šumskih puteva itd. i ono što me zanima da li ćete u novom zakonu posebnu pažnju staviti na privatne šumoposjednike i beskrupulozno iskorištavanje …/Upadica Furio Radin: Hvala./… šumskih površina upravo od privatnih šumoposjednika. Hvala. Hvala lijepo. Pa na način na koji su Hrvatske šume predvidjele samu sanaciju terena gotovo paralelno s tim će ići i sama obnova površina koje su, koje su zahvaćene nevremenom, površina koje će se gotovo pojedini dijelovi u potpunosti očistiti i pristupiti jasno vraćanju sortimenta koji je bio, koji je bio na tom području. Što se tiče privatnih šumoposjednika, vi znate da je otprilike 11% površine šuma u vlasništvu privatnih šumoposjednika. Privatni šumoposjednici dakle gospodare na način gdje Hrvatske šume također imaju određene, određenog utjecaja na to gospodarenje. Meni je teško govoriti o možda nekom pojedinačnom slučaju na takav način, ali sasvim sigurno nije tako da dolazi do enormne sječe šume, a bez određenih suglasnosti ili, ili dozvola da se taj posao obavi. Hvala lijepa. Žele li predstavnici odbora nešto reći? Da, gospođa Petir, Odbor za poljoprivredu. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Državni tajnici, samo kratko Odbor za poljoprivredu je raspravio ovo izvješće u svojstvu matičnog radnog tijela i jednoglasno smo ga podržali. Razgovarali smo o razmjerima štete što je već bilo rečeno pa neću ponavljati, samo bih ovdje htjela naglasiti da se također na odboru raspravljalo i o odnosima Hrvatskih šuma i privatnih agencijama koje radnicima ne isplaćuju sredstva sredstva i u tom smislu bi htjeli adresirati to pitanje. Zamolili smo i državnog tajnika na sjednici da o tom povede računa kako se takvim agencijama koje rade za Hrvatske šume, dobivaju od njih redovita sredstva, a ne plaćaju radnike ubuduće ne produžuju ugovori. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam lijepa. Otvaram raspravu, prva je potpredsjednica Sabina Glasovac, Klub zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajnici, kolegice i kolege, ja ću se danas u svojoj raspravi u ime Kluba zastupnika SDP-a osvrnuti na jedan dio ovog Izvješća o donesenim uredbama sa zakonskom snagom, a to je ona uredba koja se tiče pomoći u financijskoj održivosti dječjih vrtića na način na koji je to zamislila Vlada. U RH činjenica da imamo veliki problem s dostupnošću, ujednačenom kvalitetom i priuštivošću i to je nešto što generira iznimno visoku razinu nejednakosti koja se onda generira i napreduje u daljnjim razinama obrazovanja. Prvi od problema je nedovoljni obuhvat djece u vrtićima koji je daleko, daleko ispod razine EU. Mi smo se Barcelonskim ciljevima za to da do 2030. godine obuhvat djece 2 godine prije polaska u školu u RH bude 96% i zbog toga smo ulagali strašne napore da i kroz NPO i kroz europske fondove zapravo osiguramo što je moguće više sredstava da osiguramo dovoljno vrtićkih I to je u redu i to podržavam. Međutim, s druge strane ono što je veliki problem je i kad i s postojećim vrtićama i s vrtićima koji će, su ili će biti izgrađeni to je pitanje njihove održivosti i njihovog financiranja. I to pitanje postaje iznimno naglašeno u prethodnih nekoliko godina kada galopirajuća inflacija zapravo i postojeće standarde koji su poprilično neujednačeni u RH ozbiljno dovodi u pitanje. Decentralizacija sustava predškolskog odgoja i obrazovanja koja je potpuno različita od decentralizacije sustava osnovnoškolskog i srednje školskog odgoja i obrazovanja nas naprosto dovodi u situaciju da u osnovnom i srednje školskom obrazovanju država financira plaće zaposlenika, one su ujednačene, postoji gransko kolektivno pregovaranje i na taj način mi osnivačima, bez obzira bile to županije ili gradovi omogućujemo i kroz fond poravnanja i kroz neke druge metodologije da oni koliko toliko ujednačeno financiraju standard u svakom dijelu Hrvatske. S druge strane kada govorimo o vrtićima tu su općine, gradovi prepušteni sami sebi. Mnoge od njih nemaju sredstava za ono održavanje hladnog pogona vrtića. Nemaju. Da ne govorimo o tome da su da su materijalni uvjeti u tim vrtićima iznimno drugačiji, da su plaće različite. One se kreću od 6 do 10 tisuća kuna u RH, za isto radno mjesto, za isti posao koji obavljaju. Čak se ni ne poštuje zakon koji kaže da odgajatelji u dječjim vrtićima moraju imati plaće kao što to imaju zaposlenici u osnovnim, osnovnim školama. I nikom ništa, i nikom ništa. Kada govorimo o nedostupnosti vrtića, jedan od glavnih razloga ako gledamo iz perspektive djeteta i prava djeteta na rani predškolski odgoj i obrazovanje je nepriuštivost vrtića. Nepriuštivost je jedan od glavnih razloga zbog kojih roditelji ne upisuju djecu u vrtić, jer su kapaciteti ograničeni pa onda imamo neke kriterije, pa onda temeljem tih kriterija iako su djeca djeca i trebaju imati jednako pravo. Njihovo pravo proizlazi iz nekih okolnosti koji su uvjetovani njihovim roditeljima i to dovodi do dodatne nepravde. Razlika u participaciji roditelja u plaćanju cijene vrtića su ogromne. Nama je 126 tisuća djece u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva. Sve više djece zbog nedovoljnih vrtićkih kapaciteta i visokih cijena ispada iz predškolskog programa čime su u startu zakinuti u sustavu obrazovanja. Ako nemamo sustav metodologije cijena koji će ujednačiti ekonomsku cijenu vrtića koji će vrijedit za cijelu zemlju ići u korist onima s nižim primanjima, tada djeca nižeg socijalno ekonomskog statusa ispadaju iz predškolskog sustava. Država danas, ja ću to tako reći odnosno do donošenja ove uredbe nije spuštala novac za predškolski odgoj i definitivno bi trebalo razmisliti o načinu financiranja. Dosadašnji potpuno decentralizirani sustav ranog predškolskog odgoja u obrazovanju u kojem je država bježala od financijske odgovornosti za sustav kao da se njih to ne tiče i sve prepuštala općinama i gradovima rezultirala je nejednakošću u kvaliteti dostupnosti i priuštivosti vrtića. Manjak novca kojima su općine i gradovi raspolagale u proračunu različiti proračunski prioriteti. Uglavnom pogrešni kriteriji kojima se vodi država pri pomoći u izgradnji vrtićkih kapaciteta bili su glavni uzroci neujednačene kvalitete, kvalitete, nedostupnosti i nepriuštivosti vrtića. Broj djece koja idu u javne vrtiće u Plenkovićevom mandatu, u ovih evo gotovo 7 godina povećan je za manje od tri posto dok je istovremeno broj djece koja idu u privatne vrtiće rastao 10 puta brže, jer se nije dovoljno ulagalo u izgradnju novih vrtića. Trenutno oko 15,5% stanovništva živi u jedinicama lokalne samouprave koje izdvajaju manje od 6% svog proračuna za rani predškolski odgoj i obrazovanje dok 9,2% stanovništva živi u jedinicama lokalne samouprave koje za to izdvajaju više od 15%. Također najmanje razvijene jedinice lokalne samouprave u prosjeku ulažu tek 2,6% svog proračuna u rani predškolski odgoj i obrazovanje. Vidite koje su to nejednakosti. Gdje država stoji sa strane, to promatra i ne radi ništa. Cijena vrtića neujednačena je u različitim dijelovima Hrvatske. Prosječna cijena kojom roditelji sufinanciraju vrtić u RH je 418,00 kuna, ja ću govorit u kunama jer to nam je lakše svima shvatiti još uvijek, u gradu, a 440,00 kuna u općinama. Samo 6 gradova i 20 općina u RH imaju takve uvjete gdje roditelji ne moraju sufinancirati vrtić, što znači njihova plaća, njihov loš socijalni status za njihovu djecu nije prepreka da u vrtić idu jer ga ne mogu platiti. To su od gradova Belišće, Obrovac, Umag, Vrlika, Sinj, Ploče i ja im na tome čestitam. E sada, mi u SDP-u smatramo da uredbom koju ste vi donijeli, kojom ćete sufinancirati fiskalnu održivost vrtića od 6,25% do 50% ovisno o indeksu razvijenosti općine ili grada u kojoj se vrtić nalazi, nije pravedan. On naprosto nije pravedan. Zašto on nije pravedan? Zato jer će se primjerice, prvo o tome hoće li se financirati određena općina ili grad sa 6,15% ili s 50%, to ovisi o indeksu razvijenosti općine. A indeks razvijenosti na temelju kojega se to odlučuje nije mijenjan od 2017. godine. Iako postoji zakonska obveza da se uredbom svake 3 godine revidira indeks razvijenosti općina i gradova na cijelom području RH. Znači vi utvrđujete, jedan od glavnih kriterija je indeks razvijenosti koji je zastario, koji nije ažuriran i koji zapravo datira od prije 6 godina, iako je trebao biti mijenjan prvi puta 2020. i stupit na snagu 1. siječnja 2021., a sad smo već trebali biti u postupku reevidencije za, za slijedeće. Postoje li neki skriveni razlozi zašto je tome tamo tako? Pogoduje li se na taj način nekim općinama ili gradovima? Ja u to u ovom trenutku neću ulaziti, ali kriterij 1 vam je potpuno promašen. I nedopustivo je u provedbi uredbe primijeniti zastarjeli kriterij kao temelj za diskriminaciju gradova i općina u situaciji opće demografske katastrofe. Drugo. Drugi kriterij koji ste uzeli je kriterij koji jedinica lokalne samouprave odnosno vrtići izdvajaju za materijalna prava zaposlenih, za materijalna prava zaposlenih Ako uzmemo u obzir da neki gradovi i neke općine se ne pridržavaju zakona i da nisu ujednačili plaće na način da one moraju biti usklađene s plaćama učitelja u osnovnim školama, onda je i ovaj kriterij klimav jer izdvajanja za rashode za plaće kao kriterij kojim dodjeljujete ove subvencije za sufinanciranje u tom slučaju nije adekvatan, nije stvaran, nije realan jer su plaće naprosto neujednačene. Treće, financira se vrtić temeljem indeksa na temelju ne onoga gdje dijete živi nego na temelju onoga kamo ide u vrtić, pa će tako primjerice dijete koje živi u Dalmatinskoj, primjerice ide u vrtić u Dalmatinskoj zagori, sufinanciranje države za to dijete, vi ćete reći za vrtić, za JLS, ja ću reći za dijete jer ovo je mjera, rani i predškolski odgoj i obrazovanje postoji zbog djeteta i treba omogu…, srušiti sve barijere koje stoje na putu dostupnosti vrtića tom djetetu, znači dijete koje živi u Dalmatinskoj zagori temeljem ovih kriterija, temeljem stupnja indeksa nerazvijenosti država cijeni na način da će sufinancirati njegovo vrtićko mjesto, nazovimo to tako, 50% ekonomske cijene vrtića, što je negdje oko 140 eura. Drugo dijete u Varaždinu i Zadru bit će kažnjeno jer živi u razvijenijem području i bit će sufinancirano sa 6,20 i kolko 5%, što je negdje manje od 20 eura, ali ni tu apsurd ne završava. Ako neko dijete živi u nerazvijenom području kao što je to Trilj ili Cista Provo, a ide u vrtić u razvijeno područje jer u njegovom mjestu nema vrtića, subvencija tog djeteta će biti kao da živi u razvijenom području, što vam hoćemo reći? Hoćemo vam reći to da i u razvijenim područjima u RH žive djeca koja su socijalno ugrožena i čiji materijalni status roditelja je loš i nije dobro diskriminirati djecu na ovakav način na temelju onoga gdje ona žive i na temelju toga gdje u vrtić idu. Vi ćete ovom Uredbom koju danas predlažete ukinuti diskriminaciju na temelju toga tko je osnivač vrtića i kažete nije bitno je li osnivač općina, grad, država ili pravna i fizička osoba ili vjerska zajednica i to je u redu i to podržavamo, ali i dalje ćete ostaviti diskriminaciju na temelju toga gdje dijete živi i na temelju toga u kojem mjestu, u kojem području RH dijete ide u vrtić, to je po nama neprihvatljivo. Naš prijedlog SDP-a s kojim smo izašli prije nekoliko mjeseci je vrlo jasan, vrtić je pravo svakog djeteta, svako dijete ima pravo na jednako kvalitetno dostupno i priuštivo obrazovanje u ranom i predškolskom sustavu. Treba ukloniti sve barijere koje djetetu i njegovim roditeljima ne osiguravaju tu dostupnost. Stoga bi najpoštenije bilo prema nama da država izdvoji 1% svoga proračuna, što je negdje oko 300 milijuna eura godišnje, a novaca u ovom proračuna, zahvaljujući i inflaciji i dobrom punjenju proračuna ima i da se s tih 300 milijuna od sad pa na dalje svako dijete sufinancira od strane države s 50% ekonomske cijene vrtića, negdje oko 170 eura, a da ostalih 50% sufinanciranja na sebe preuzme država, to bi značilo da nijedan roditelj u RH više ne bi morao sufinancirati vrtić svoga djeteta, za njega bi to bilo, što bi rekli Nijemci, „kostenlos“, a sa sredstvima koja bi država doznačavala općinama i gradovima ne samo da bi preuzela na sebe teret sufinanciranja roditelja nego bi dobila značajna sredstva da ulaže u te vrtiće, da povećava materijalna prava zaposlenika u tim vrtićima i da unaprjeđuje kvalitetu rada i da brže gradi vrtićke kapacitete kako bismo zaista do 2030.g. uz pomoć NPOO-a, uz pomoć europskih fondova, ali i uz odgovornost države došli do toga da nam 96% djece ima gdje ići u vrtić do 2030.g., ali i da prepreka tome hoće li dijete ići ili neće ići u vrtić ne bude socioekonomski status njegovih roditelja. To je naš prijedlog i molim vas, ja znam da ste vi krenuli ovim putem, to je jedan iskorak, ali nije pravedan i nećemo doći do onoga cilja koji vjerujem da svi dijelimo, a to je da rani i predškolski odgoj i obrazovanje je jednako vrijedan sustav kao i osnovno i srednjoškolsko odgoj odgoj i obrazovanje i da ti vrtići, da svako dijete bez obzira u kojem dijelu Hrvatske živjelo mora imati jednako kvalitetni rani i predškolski odgoj i obrazovanje, da mu to vrtićko mjesto mora biti dostupno i da to za njegove roditelje mora bit priuštivo, što bi značilo po mogućnosti i besplatno. Hvala. Klub zastupnika Socijaldemokrati, gđa. Romana Nikolić. Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani državni tajniče, tajnici, ja ću isto također govorit o Uredbi što se tiče ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Operativno financiranje, ali ne fiskalno, kako je navela Vlada RH, dječjih vrtića predstavljaju važan korak u osiguravanju stabilnosti, kvalitete i pristupačnosti predškolskom odgoju i obrazovanju. Nužno je pravedno i transparentno raspoređivanje sredstava prema dječjim vrtićima, pravedno raspoređivanje financijskih sredstava osigurava jednaku mogućnost svim vrtićima da pruže kvalitetne usluge djeci i njihovim roditeljima. Također izmjene operativnog financiranja trebaju osigurati stabilnost financiranja za dječje vrtiće kako bi se izbjegle financijske poteškoće i omogućio kontinuitet rada. Ciklusom od 5 Okruglih stolova na kojima smo okupili stručnjake svih relevantnih sektora pružili smo uvid u potencijalno unaprjeđenje sustava ranog i predškolskog odgoja. U nadi da omogućimo svakom djetetu kvalitetan i jednako dostupan vrtić i dalje ćemo ukazivati i inzistirati na izmjenu sustava predškolskog odgoja i obrazovanja koji zahtijeva suradnju i podršku svih dionika obrazovnih ustanova, roditelja, lokalnih zajednica i društva u cjelini. Mi danas raspravljamo, evo, o Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Tim dokumentom je predviđeno uvođenje sufinanciranja cijene smještaja u dječji vrtić iz državnoga proračuna, uzimajući u obzir indeks razvijenosti jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i predviđeno je 8 skupina sufinanciranja u postotnom iznosu od 6,25% do 50% prema skupini razvijenosti općina i gradova, a to sve sa ciljem smanjivanja nejednake regionalne razlike, ali smatramo da će to ipak biti uređeno na pogrešan način. Ove mjere koje Vlada predstavlja ipak moramo imati u vidu da je i napravljen jedan pozitivan pomak, s obzirom, ako smo svjesni u kojem se raspadu i teškoj situaciji nalazi odgoj i obrazovanje naše djece. moglo se puno više učiniti za ovaj sustav i osobno sam se nadala da bude, ali samo je pokazao zapravo krnji sustav i loše provedbe raspodjele sredstvima EU. Ukoliko ova uredba stupi na snagu, diskriminirat će se djeca u pojedinim regijama samo zato što imaju različito prebivalište druge djece, a Vlada RH još je jednom pokazala kako djeca u Hrvatskoj u njezinim očima nisu jednaka i ne zaslužuju jednako dostupno i kvalitetno obrazovanje. Sva djeca u Hrvatskoj trebaju vrijediti jednako, bez obzira u kojoj općini ili gradu žive. Svakom djetetu obvezni smo pružiti jednake mogućnosti obrazovanje, jednak obrazovni start, jednako kvalitetan odgoj i obrazovanje i to od najranijih dana. Donošenjem ove, ovakve uredbe nesporno dolazimo do otvaranja novih izazova, umjesto da se pronalaze rješenja za postojeće. Raspodjela novca iz EU fondova koja se je provodila, dokazala je da su se sredstva neadekvatno raspoređivala. Sustav se gušio u raznim modelima kojima se pokušavalo stati na kraj problemu prostornih kapaciteta. Nekontroliranim povlačenjem sredstava iz EU kojim je otvoren određeni broj vrtića, sada nema tko raditi, a jedinice lokalne samouprave ne mogu to održavati jer se zapravo nije promišljalo o stvarnim potrebama djece, o njihovom obrazovnom obrazovanju kao prioriteti, kao ni obrazovanju stručnih kadrova, sufinanciranju toga obrazovanja, stipendijama deficitarnog zanimanja i zvanja, već se gledala uglavnom socijalna komponenta zbrinjavanja. U zadnjih nekoliko godina pratimo trend gdje se u ruralnim sredinama grade neodrživi objekti u kojima nema tko raditi, dok s druge strane imamo primjere urbanih sredina sa objektima koji ne zadovoljavaju ni minimalne standarde sa listama čekanja po nekoliko stotina djece. Ono što je bio nekad ponos, sada je zapravo trn u oku mnogih. Ono što se sada događa ukazuje na doista nerazumijevanje problematike i iskrenu volju da se izazovi u području RPO-a i riješe. Nažalost ni sam ministar nije svjestan iznimno teške situacije u predškolskim ustanovama i nasušne potrebe za kompletnom reformom. Opće je poznato da RH zakonskim i podzakonskim aktima obvezuje jedinice lokalne samouprave na ispunjavanje uvjeta u ovom području. Međutim, istovremeno im se ostavlja autonomija upravljanja i financiranja sustava predškolskih ustanova, postavljajući često visoke i nedohvatljive standarde, nesrazmjere njihovim proračunskim mogućnostima, zbog čega su se investicije i kapitalna ulaganja kojima se nadležno ministarstvo te Vlada RH često hvalilo, pokazalo da su u provedbi potpuno podbacili. Kao što sam rekla, organiziranjem nekoliko okruglih stolova u HS-u mi smo predložili spretnija i puno konkurentnija rješenja i to u nekoliko zaključaka koje smo dostavili i nadležnima. Neka su djelomično, djelomično su usvojena, ali i dalje inzistiramo i zagovaramo da je potrebno uspostaviti jedinstvenu metodologiju izračuna ekonomske cijene na nacionalnoj razini, kako bismo izbjegli iznimno velike regionalne razlike. Izrazito je potrebno uključivanje države u financiranje RPO-a na način da sufinancira plaće zaposlenih u vrtićima jer su oni jedini odgojno-obrazovni radnici koji ne primaju plaću iz državnoga proračuna, odnosno velike su razlike u Rijeci, odgajateljica ima veću, puno veću plaću nego odgajateljica u Osijeku. Razlog, zato što ovisi o čelniku jedinice lokalne samouprave i o tome koliko je on empatična, empatičan rješavanja problematike sustava predškolskog odgoja i obrazovanja. Odnosno, jednostavnije rečeno, znači država treba preuzeti trošak plaća, dostavlja ih osnivaču, ostatak se stavlja na roditeljski udio, jedinice lokalne samouprave koje imaju sredstva mogu, znači ulagati iz proračuna u nadstandarde ili kao demografske mjere kojima pomažu roditeljima. Tražili smo stoga, da se država uključi u financiranje RPO-a, posebice tamo gdje jedinice lokalne samouprave ne mogu osigurati fiskalnu održivost, a zapravo smo dobili uredbu koja je neodređena, nejasna, diskriminatorna, koja će određivati kojoj jedinici lokalne samouprave će ići veći postotak sufinanciranja, kojoj manji i time direktno stvoriti diskriminaciju među djecom. prijedlogom uredbe u početku nisu bila obuhvaćena djeca u predškolskom programu ni privatni vrtići. Znači djeca koja su, pohađaju privatne vrtiće za državu su bila djeca prvog i drugog reda i nisu uživala jednak status kao sva ostala djeca. S obzirom da je država zakazala jer nije osigurala mjesta svojoj djeci u javnom vrtiću, iz privatnih vrtića nisu se omogućila sufinanciranje od strane države jer, eto, osnivač nije bila država pa su se mnogim, pa sam ja osobno mnogim održanim press konferencijama pitala, a što je zapravo sa sredinama jedino je jedino takav vrtić prisutan, zašto se diskriminiraju djeca koja ne svojom krivnjom pohađaju privatne vrtiće? Da je država u startu omogućila svim osnivačima prijavu na EU fondove, ostvarili bi se Barcelonski ciljevi puno brže i bezbolnije. No, Vlada je isključila 1/3 potencijalnih prijavitelja, odnosno privatnih vrtića, a sredstva su bila već osigurana iz EU fondova i to je recimo, od razloga, zašto u Gradu Zagrebu imamo s jedne strane 4 tisuće neupisane djece i nedostatak slobodnih kapaciteta. Da se ponudio stimulans svim osnivačima u isto vrijeme, itekako bi se liste čekanja smanjile i to rapidnom brzinom jer eu fondovi moraju biti dostupni svima, svim vrtićima bez obzira tko je osnivač jer privatni vrtići nisu luksuz poput privatnih škola i već predstavljaju puku potrebu za slobodnim kapacitetom, ali na kraju svega toga hvala Bogu i sama se Vlada u to uvjerila. Također pozivate se na indeks razvijenosti neke općine ili grada, na prosječnu cijenu smještaja djeteta u vrtić koji je pun nezakonitih parametara poput plaće koju osnivači ostvaruju zaposlenima u svojim vrtićima. To je dokaz kako je državi dijete recimo u razvijenom Zagrebu ne vrijedi isto kao dijete u Karlovcu, Suhopolju ili nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave slabijeg indeksa razvijenosti. Ovim potezom Vlade određuje se kojoj jedinici lokalne samouprave će se moći pomoći dodatnim sredstvima kojoj neće odnosno kriterij ni zapravo neće biti dijete već će kriterij biti parametar gdje je to dijete rođeno. Sve je i dalje zapravo na volji samovolji čelnika jedinice lokalne samouprave kako će i kome rasporediti sredstva zapravo ništa nije zagarantirano. Samo izmjena operativnog financiranja znači ne fiskalno kako najavljuje ministarstvo dječjih vrtića predstavlja važan korak u u osiguranju stabilnosti kvalitete i pristupačnosti predškolskom odgoju i obrazovanju. Nužno je zapravo provesti pravedno i transparentno raspoređivanje sredstava prema dječjim vrtićima. Uključivanje države sufinanciranje RPO-a se ne smije događati prema ovakvom kriteriju već se trebaju dati konkretna rješenja. Potrebno je točno definirati na što se sredstva moraju ili mogu potrošiti, da nemamo izgrađene bazene i zimske vrtove u dvorištima vrtića kao što je već slučaj na Istoku Hrvatske bez djece, bez odgajatelja nego treba potrebno je podržati predškolski sektor sa direktnim financiranjem plaća i troška recimo prehrane, barem su to stavke koje je lako za izračunat, a time bi se izjednačio standard. U suprotnom ne možemo očekivati smanjenje regionalnih razlika i izjednačavanje sustava predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja čime se nadležno ministarstvo i Vlada RH vole hvaliti, štoviše ne možemo više očekivati ni održivost ovakvog sustava RPO-a. **Radin,

Uvaženi državni tajnici i gospodo Mamić Pavić, kolegice i kolege. Kao što je i u materijalima rečeno na temelju čl. 3. Zakona o ovlasti Vlade RH da da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS-a mi danas na dnevnom redu imamo dvije uredbe, Uredbu o izmjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te Uredbu o dopuni Zakona o šumama. Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno obrazovnom sustavu je izgradnja novih kapaciteta dječjih vrtića za što je u narednom razdoblju osigurano 260 milijuna eura 260 milijuna eura iz NPOO-a 2021.-'26. osigurano je 215 milijuna eura bespovratnih sredstava, a iz programa Konkurentnost i kohezija 45 milijuna eura. Realizacija navedenih ulaganja omogućit će oko 25.800 dodatnih mjesta u vrtićima čime će se postotak obuhvata djece koja sudjeluju u ranom predškolskom odgoju i obrazovanju u dobi od 3. godine do polaska u školu od početnih 78,8 Vezano uz navedeno Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti provelo dva otvorena poziva, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova. Navedenim i drugim ulaganjima u infrastrukturne i kadrovske kapacitete stvorit će se preduvjeti za ostvarivanje prava svoj djeci. Uz osiguranje strukturnih i kadrovskih preduvjeta dakako da je nužno osigurati i dugoročnu održivost financiranja predškolskih ustanove, posebice u slabije razvijenim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. U tu svrhu propisano je da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića čiji je osnivač jedinice lokalne odnosno regionalna samouprava na temelju mjerila i kriterija koje uredbom propisuje Vlada RH. Na temelju istog izgrađen je Prijedlog uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje sredstava, za fiskalnu održivost dječjih vrtića čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave u kojem je od 20. srpnja do 10. kolovoza 2023. provedeno savjetovanje s javnošću. Navedenim prijedlogom uredbe godišnji iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića osigurava se jedinicama lokalne i područne samouprave za dječje vrtiće čiji su isti osnivači, a kao što je već i navedeno danas, i to umnoškom broja broja djece evidentirane u zajedničkom elektroničkom upisniku za pedagošku godinu koja je počela u prethodnoj godini, prosječne cijene smještaja po djetetu na razini RH, a čuli smo danas da je to 294 eura te postotnog udjela od 6,25 do 50% utvrđenog uredbom prema skupinama razvijenosti iz uredbe u indeksu razvijenosti. Nastavno na mnogobrojne komentare pristigla je u savjetovanju s javnošću navedeni prijedlog uredbe koji upućuju na diskriminaciju ostalih osnivača dječjih vrtića, vjerskih zajednica te drugih pravnih i fizičkih osoba koje pohađa 25,076 25,076 djece ili 17,8% ukupnog broja djece u dječjim vrtićima. Bilo je potrebno izmijeniti zakonsku odredbu na način da se sredstva za osiguranje fiskalne održivosti dječjih vrtića osiguraju po istim kriterijima za svu djecu bez obzira na to tko je osnivač dječjeg vrtić. Upućuje se i na diskriminaciju djece koja je iste pohađaju roditelji koji odabiru privatne vrtiće zbog nedostatka mjesta u javnim vrtićima. Ovom uredbom država osigurava jednake kriterije kojima se financira rani predškolski odgoj i obrazovanje za svako dijete u RH, čime omogućava da jedinice lokalne i područne samouprave povećaju priuštivost dječjih vrtića odnosno utječu na visinu roditeljskog sufinanciranja. Na ovaj način jedinice lokalne i područne samouprave koje na svom području imaju samo privatne vrtiće i nemaju potrebe, mogućnosti za izgradnju vrtića kroz nacionalni plan nacionalni plan oporavka i otpornosti, ostvarit će sredstva za fiskalnu održivost vrtića na njihovom području. Sredstva za financiranje fiskalne održivosti dječjih vrtića planirana su prvi puta za pedagošku godinu '23./'24. u državnom proračunu RH za '23. i projekcijama za 2024. i '25. godinu. Sredstva za provedbu ove uredbe osigurana su u državnom proračunu RH za 2023. godinu i projekcijama za '24. i '25. potrebno je osigurati ukupno 17,1 milijun eura od čega se 14,2 milijuna eura odnosi na javne vrtiće, a 2,9 milijuna eura na privatne vrtiće koje smo već spomenuli. U 2024. godini osigurano je ukupno 68,7 milijuna eura, od čega 56,9 milijuna eura odnosi se na javne vrtiće, a 11,8 milijuna eura na privatne vrtiće. U 2025. godini potrebno je osigurati ukupno 81 milijun eura od čega se 69,2 milijuna eura odnosi na javne vrtiće, a 11,8 milijuna eura na privatne vrtiće. U 2024. godini potrebno je osigurati gotovo 69 milijuna eura, a u 2025. godini 81 milijun eura, budući da se očekuje realizacija dodatnih kapaciteta prema prvom otvorenom pozivu za izgradnju vrtića. K tome, u narednom razdoblju očekuje se i dodatno povećanje potrebnih sredstava temeljem povećane prosječne ekonomske cijene po djetetu u Hrvatskoj, kao i temelj dodatnih kapaciteta prema drugom otvorenom pozivu za izgradnju vrtića iz nacionalnog plana plana oporavka i otpornosti kao i onom iz programa konkurentnosti i kohezije koje se planira otvoriti početkom 2024. godine. Ja sam i napomenuo da dolazim iz jedne od manjih jedinica lokalne samouprave koja ima tu privilegiju da svoj djeci, a posebice dakako i roditeljima osigura već godinama vrtić besplatan. Stoga ponovno pozdravljam ovu mjeru i Vlade i resornog ministarstva koje će uvelike doprinijeti upravo podizanju, pa usudim se reći nadstandarda, koji je ovako standard visok u jedinicama ne samo iz koje ja dolazim nego i iz okruženja u kojemu se, kojemu se nalazi. Druga uredba koja, koja je dato izvješće je Uredba o dopuni Zakona o šumama, kojom se uredbom određuje kako ministar može u slučaju pojave prirodne nepogode, donijeti naredbu kojom se zabranjuje provođenje pojedinih radova, gospodarenje šumama, određeni šumogospodarskim planovima u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama. Posljednjih godina veliki kompleksi šuma, učestalo su izloženi intenzivnijim pritiscima biotskih, abiotskih i antropogenih štetnih čimbenika kao što su ledolomi, vjetrolomi, naglo širenje štetnika i biljnih bolesti te šumski Učestala pojava i razoran intenzitet prirodnih nepogoda koje je i sam državni tajnik u svome izlaganju i napomenuo, povezuju se prije svega s klimatskim promjenama. Šumom i šumskim zemljištem u RH gospodari se na temelju šumogospodarskih planova. Šumogospodarski planovi su temeljni dokumenti za gospodarenje i korištenje šuma i šumskih zemljišta na području RH koji utvrđuju koji utvrđuju uvjete za održivo gospodarenje šumama i šumskim zemljištem. I zahvate u tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma, mogući stupanj iskorištenja te uvjete za gospodarenje životinjskim svijetom. Gospodarenje šumom i šumskim zemljištem obuhvaćaju radove izrade i obnove i revizije šumogopodarskih planova, prirodne obnove šuma, umjetne obnove šuma, podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, konverzije šuma, sanaciji i obnove šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima, njege šuma, zaštite od štetnih organizama i požara, doznake stabala, čuvanje šuma, rasadničarstvo iz sjemenarstva, planiranje, projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja šumske infrastrukture, održavanje izvora bunara, cisterni, pridobivanja drvnih šumskih proizvoda, pridobivanja nedrvnih šumskih proizvoda i održavanja neobraslog šumskog zemljišta za potrebe očuvanja bioraznolikosti. Ova izvješća

Dakle, čuli smo tijekom ove rasprave, vezano je naravno uz ove ovlasti Vlade da uređuju određena pitanja iz saborske ingerencije o čemu često ovdje govorimo, naravno i uvijek postavljamo pitanje, naročito recimo u ovom slučaju kada govorimo o šumama. Vidjeli smo da smo eto, da je Vlada izmijenila određene stvari 31. kolovoza, mi smo počeli zasjedati 19. rujna. Dakle, ne vjerujemo baš da je bilo toliko hitno da se nije moglo pričekati 20 dana pa da se takva stvar, u jednoj sasvim razumnoj, saborskoj, redovitoj proceduri ovdje raspravi i onda naravno izglasa. Budući da oko toga ne bi trebalo biti nikakve sumnje, nikakve dvojbe, ali u svakom slučaju, dvadesetak dana se moglo pričekati i onda to staviti u redovitu proceduru, naročito kada pogledamo ponekad naš rad ovdje u HS-u kada dobijemo, recimo, zakon u hitnoj proceduri i onda ga moramo usvojiti zato što, recimo, 15. svibnja, moramo ga usvojiti jer 21. svibnja je krajnji rok koji nam je dala europska zajednica, a dala nam je rok od 3 ili 4 godine. Dakle kasnimo po 2, 3, 3 i pol godina za donošenjem nekih bitnih usklađenja sa europskim propisima, a evo, ovdje se nije moglo pričekati 20 dana. To je ono osnovno što naravno, kao oporba uvijek prigovaramo, kada se raspravlja upravo o ovlastima Vlade da uređuje stvari koje su unutar ovlasti HS-a. No, o tome ćemo nešto kasnije u slobodnom govoru. Krenimo, naravno, oko ove prve uredbe Vlade, pa evo, dozvolite mi samo da vam, budući da sam uspio jedino skinuti ovaj popis sa interneta, nekoliko minuta prije početka rasprave, pa ga nemam u tiskanoj formi, nego evo, ovako, kada govorimo o cijenama dječjih vrtića, kažemo često da su subvencije usklađene sa potencijalima odnosno sa indeksom razvijenosti jedinica lokalne samouprave i zato mi je izuzetno žao da kao saborski zastupnik dolazim iz 3. izborne jedinice u kojoj se nalazi Krapinsko-zagorska županija u kojoj su, dame i gospodo, cijene vrtića za roditelje najviše u Hrvatskoj. Ako, recimo, u Hrvatskome zagorju živite u mjestima Hrašćina, Kraljevec na Sutli ili Zagorska Sela, onda uopće nemate vrtić unutar svoje općine pa morate djecu voditi u druge općine u vrtiće. Ukoliko, recimo, živite u Đurmancu, onda ćete, recimo, imate li dvoje djece vrtićke dobi plaćati 1700 kuna, cijene su u kunama odnosno iznosi su u kunama budući da je to sve zajedno tablica još iz prošle godine, pa se nemojte ljutiti zbog toga. 1700 kuna i nije toliko strašno, možete misliti da nije, ako pogledate, da recimo, u Gornjoj Stubici, gdje je 2021. g. otvoren novi vrlo vrlo moderni vrtić, za dvoje djece vrtićkog uzrasta roditelji trebaju platiti čak 1800 kuna. Poznavajući prosjek osobnih primanja u Krapinsko-zagorskoj županiji, možemo sa sigurnošću reći da to ne samo da je najviši postotak subvencije koji se plaća u Hrvatskoj, nego naravno i najveće opterećenje za kućne proračune. Nigdje nije lako, ali evo, u Zagorju je, čini mi se i najteže. Cijene su dakle izuzetno visoke, roditeljima je teško, ovo su dvije najviše cijene, ali kada pogledate da postoji i neke druge, evo, recimo, imate li dvoje djece u Krapinskim Toplicama, koštat će vas 1440 kuna mjesečno da ih odvedete u vrtić, u slučaju da recimo, živite u Oroslavju, tamo je 1200 kuna za dvoje vrtićke djece, u Radoboju nešto malo manje od 1700 kuna za dvoje vrtićke djece, u svakome slučaju, država mora ovo riješiti jer očigledno jedinice lokalne samouprave ne mogu. Hoće li im ova Uredba koju je donijela Vlada pomoći? Pa možda pomalo i hoće, ali u svakom slučaju, neće riješiti problem niti do pola, a kamoli do kraja. Zato ćemo na skorom skorom glasovanju odnosno na raspravi o državnom proračunu u ovu svrhu imati pregršt amandmana kako bi novac usmjerili, između ostalog i u rano predškolsko obrazovanje i odgoj budući da je to jedan od osnovnih uvjeta, jedan od temelja buduće demografske obnove Hrvatske za koju se Domovinski pokret iznimno zalaže. Što se tiče same uredbe vezane uz dopunu Zakona o šumama, čuli smo dosta obrazloženja, no još se jednom moramo podsjetiti za one koji možda ne znaju, u žargonima, gotovo pa svakodnevnim, ne samo političkim te neke velike mastodont firme spominju se kao država u državi. Poglavito, naročito se to govori za hrvatske šume. Evo, čuli smo ovdje neke precizne podatke, dakle strahovito nevrijeme iz srpnja .../nerazumljivo/... ove godine, oprostite, samo u vinkovačkoj upravi šuma nanijelo je 850 tisuća kubnih metara štete, što se procjenjuje na dvogodišnji etat ili, mi bi po domaći rekli, prinos. Dakle prve su procjene bile u cijeloj Hrvatskoj, štete od te ogromne oluje, od tog ogromnog nevremena, procjenjuje se na milijun i pol kubnih metara drva, odnosno šume pa ako smo, recimo, čuli da u Zagrebačkoj županiji imamo negdje oko 10 do 15 tisuća kubnih metara, moramo se stvarno sa pravom pitati gdje je ostalih 6 stotina kubnih metara štete nastalo, u kojoj su fazi sanacijski radovi, čuli smo od poštovanog državnog tajnika Pavića da će trajati i do 3 godine. Naravno, poznavajući priču o gospodarenju hrvatskim resursima, između kojih su šume jedan od sasvim sigurno i najznačajnijih, i poznavajući, naravno, koruptivnu prigodu i prirodu naše današnje vlasti, moramo se upitati gdje će nestati 1,5 milijun kubnih metara, nadamo se da će biti upotrijebljene u opće dobro, a ne da netko okolo gradi kuće. I naravno, za kraj, postoji ova priča o nacionalnom planu razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH od 2022.-2030. g. Prateći objave na stranicama ministarstva, možemo vidjeti da je održano 8 sjednica stručne radne skupine za donošenje nacionalnog plana. Donesen je akcijski plan, savjetovanje je otvoreno u lipnju prošle godine i evo, od poštovanog g. državnog tajnika saznali smo da će idući tjedan to doći u proceduru. Počeli smo 2021., sada je već gotovo pa kraj 2023., pune dvije godine i mi tek sad čekamo ulazak u proceduru, a ovu smo Uredbu o dopuni Zakona o šumama donijeli 19 dana prije redovitog početka zasjedanja HS-a. Eto, tu su neke nelogičnosti, no naravno, često ne ih upozoravamo, ali ne sluša se, ne priznaje se Vlada, naravno, vođena našim premijerom i dalje radi po svome, no vidjet ćemo koliko Željko (HDZ)** Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica Romana Nikolić. Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Pa evo ja bih samo ovaj još neke stvari izrekla jer nisam stigla sve reći u ime Kluba. Mi smo, Socijaldemokrati su još prije nekoliko godina i konstantno upozoravamo na nedorečenosti NPO-a kao i na nedostatke u planiranju i programiranju nove financijske perspektive tj. proračuna Europske unije, a to se sada najbolje vidi na primjeru vrtića. U planiranju trošenja novca iz Europskih, iz Fondova Europske unije uvijek nam je nedostajalo vizije, jasnog rezona, na ono što želimo, gdje, koliko i zašto trošiti odnosno koji nam je krajnji cilj. na kraju ispada da NPO je isplaniran ne da se zaista unaprijedi da kvaliteta života građana i donese dodanu vrijednost, nego je isplaniran tako da se najlakše utroši novac, a onda se pišu, upišu se statistike realiziranih projekata ove Vlade. Dakle, svrsishodnost novca smo podredili friziranju uspješnosti Vladinih statistika. Najbolji primjer upravo je stanje oko gradnje i dogradnje vrtića. Novci za izgradnju i dogradnju vrtića povlačili su se bez ikakvih jasnih kriterija, analize stanja i jasnih ciljeva koji se žele postići. Pa tako evo, primjerice imamo objekte vrtića kolokvijalno rečeno u svakome selu ali nema niti djece koja bi ga koristila niti ima kadra koji bi u njima mogao raditi, niti se jedinice, niti se, niti si te jedinice lokalne samouprave zapravo mogu priuštiti održavanje tih objekata. Apsurd takvog načina trošenja novca je da postoje vrtići s bazenima ali bez djece i bez odgajatelja. Sada će Vlada ponovno upumpavati još novca, kako bi mnogi takvi recimo promašeni projekti bili održivi i to nerazvijenima više, a razvijenima manje. Stoga je nužno provesti pravedno i transparentno raspoređivanje sredstava prema dječjim vrtićima koje uzima u obzir broj djece, radne standarde, stručnost osoblja, infrastrukturne uvjete i troškove održavanja. Takva raspodjela zapravo pomaže vrtićima da planiraju dugoročno, unapređuju programe i usluge te zapošljavaju kvalificirano osoblje, a stabilno financiranje doprinosi smanjenju financijskog opterećenja za roditelje i olakšava im pristup predškolskom odgoju i obrazovanju. Znači ključno je ponavljam opet, da je ključno uključivanje države u sufinanciranje NPO koji se mora odvijati prema načelu jednakog udjela financiranja svih vrtića u Hrvatskoj i jednake metodologije izračuna ekonomske cijene, jednakih olakšica, zakonitog zapošljavanja i plaćanja dovoljnog broja stručnih kadrova jer u suprotnome ne možemo očekivati smanjivanje regionalnih razlika i izjednačavanja sustava predškolskog, predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja, čime se eto volite vrlo često i hvaliti. Hvala. Poštovani zastupnik Dretar ima repliku. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnice Nikolić, upravo sam vas želio pitati kako može doći do takvih razlika. Da negdje recimo neka sela, neka mjesta, neke općine, uopće nemaju dječje vrtiće, a onda imamo u nekim jedinicama lokalne samouprave dječje vrtiće koji imaju kao što ste i sami rekli, imaju bazene, imaju zimske vrtove. Evo jedan kod mene u Zagorju ima čak i neke posebne svjetlopropusne krovove. Dakle, nastaju ogromne razlike. Negdje nema, negdje ima ali stvarno malo previše, negdje ima ali onako jedva dovoljno. Zašto nije moguće uspostaviti kontrolu, nego znamo i sami da se najčešće ti vrtići grade, neću reći po hiru, nego po želji načelnika jedinice lokalne samouprave pa se onda probijaju rokovi, cijene rastu 10, 15, 20, 30, 300, 500 tisuća eura. Zašto je tome tako? Hvala. A zašto je to tako? Zato što svatko je povlačio sredstva, samo da povuče sredstva, da može ući u statistiku i onda kada su se izgradile velike zgrade, lijepe okućnice, čak i bazeni, zimski vrtovi i sad to treba održavati. I sad smo u problemu i šta ćemo sada, nego evo država uskače, sad će ona istom takvom načelniku upumpati dovoljno novca, ne da on zapošljava dodatne odgajatelje koje treba da recimo logopede, asistente, rehabilitatore koje trebaju psihologe, koje trebaju vrtiću, ne. On će samo sada održavati taj objekt na životu. E to je problem. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovana kolegice Nikolić. Dakle vi ste i kad sam, slušala sam vašu raspravu u ime Kluba i pojedinačnoj, pojačali ste ono o čemu trebamo govoriti što trebamo naglasiti. Dakle, mi iz sredstava iz NPO ćemo naći da napravimo kuću. To će najmanje koštati. Dakle objekt dječjeg vrtića, tu imamo iskustvo i sa dvoranama i s nekim drugim stvarima. Napravite objekt s tim što imamo i one modele montažnih, polumontažnih pa onda su neki pametniji, pogotovo skandinavske zemlje naprave polumontažni ili montažni vrtić pa onda kada idu slijedeće generacije djece u školu pa onda iz vrtića to imaju, dakle prebace u školu dakle to smo davnih dana zaboravili. Ali onda nastaje problem održavanja objekata. I sad mi zapravo novce koji će bit koji su namijenjeni za edukaciju, za obrazovanje djece ćemo koristiti za potenkinova sela odnosno za zgrade. Nije smisao zgrade, smisao je da se to koristi, smisao je racionalizacije svega toga zajedno pa molim još imate priliku još malo pojasniti.

odgajatelje, da li će on uložiti, općenito da sad skratim priču, na nadstandarde ili će odlučiti novac potrošiti recimo na novi auto jer će trebati dolaziti do Zagreba ili do glavnoga grada u županiji. To je sav problem. Taj novac neće riješiti nego jedino što će iskoristiti privatni vrtići, zato što su oni već, već su postavljeni standardi i oni sada će ići jedini, ja vjerujem u ulaganje u dodatni kadar i u obrazovanje stručnoga kadra, ono što je potrebno. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovane zastupnice Sabine Glasovac, nema je. Gubi pravo na govor pa će onda sljedeći govoriti poštovani zastupnik Miro Totgergeli, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovani državni tajnici, poštovane kolegice i kolege zastupnici koliko nas ima. Slušao sam ovu raspravu i nekako prvo se moram osvrnut mislim da je kontradiktorna od strane oporbe jer jedan dio oporbe kaže država treba preuzet vrtiće potpuno financiranje u cijelosti za svu djecu koja ide u vrtiće, a onda drugi kažu da upravo i ova uredba koja daje određena fiskalna sredstva jedinicama lokalne samouprave da ih iskoriste za vrtiće kaže da nije dobro napravljena jer i da nije dobro napravljeno to što koristimo sredstva iz NPOO-a ili iz drugih eu fondova za gradnju vrtića, naprave se vrtići, a nema se od kud financirat. treba država preuzet za sve, a drugi kažu da su općine i gradovi gradili vrtiće samo zato da bi neku statistiku ostvarili u realizaciji eu fondova. Ja mislim da je to potpuno kriva rasprava o ovoj temi. Ova tema ustvari je proizašla, e onda je još kolega Dretar rekao da nismo trebali raspravljat o izmjeni zakona na ovaj način odnosno da nije to Vlada trebala rješavat uredbom nego smo mi to trebali sad tek stavit u redovnu proceduru, mislim da je i to krivo, a evo sad ću objasniti zašto. Dakle, do ove današnje rasprave o vrtićima o dijelu uredbe koja se odnosi na vrtiće, vezano uz zakon, proizašla je upravo iz volje Vlade da donese uredbu o izmjeni Uredbu o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Dakle, u javnoj proceduri je došlo puno komentara koji su upravo upućivali na to da treba izjednačit i one vrtiće koji su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave i privatne vrtiće i one vrtiće koji imaju vjerske zajednice ili neke druge udruge recimo, da ih treba sve izjednačit i da treba fiskalno omogućit pomoć lokalnim jedinicama za sve te vrtiće. Da bi se to promijenilo morao se promijeniti zakon a da bi to sve krenulo sa 1.9. sa školskom godinu pa moralo se i napravit u osmom mjesecu zato je Vlada i donijela ovu uredbu. Evo da smo mi sad tek krenuli u redovnu proceduru izmjene zakona pa mi do Nove godine kroz dva čitanja i prođe ova godina bez pomoći lokalnim jedinicama lokalne zajednice da financiraju već za ovu godinu vrtiće iz ovih sredstava. Dakle, potpuno neopravdano da se to proteže kroz dva čitanja u HS-u i mislim da je upravo ovo primjer gdje ovakav model gdje Vlada uredbom radi izmjene zakona u vrijeme dok Sabor ne zasjeda je primjereno da se to upravo tako odredi i ovo je najbolji primjer kako je to korisno za društvo i za sve nas skupa. E sad, kad pričamo o tome treba li ili ne treba država pomagati jedinicama lokalne samouprave kako financirat vrtiće i pomagat za funkcioniranje vrtića onda apsolutno treba. I upravo ovaj model da ne treba svima jednako pomagat je dobar jer nisu sve jedinice lokalne samouprave jednako bogate i nemaju jedna prihode i nemaju jednake mogućnosti financiranja dječjih vrtića, a sve jedinice lokalne samouprave mogu to barem reć što se tiče moje županije se trude osigurat svojim, svojoj djeci ili roditeljima da im djeca mogu ić u vrtiće. Oni koji nisu uspjeli do sad recimo kod nas sagradit vrtiće onda su sklapali ugovore sa onim jedinica lokalne samouprave koje imaju te vrtiće i imaju viška kapaciteta ili čak i nemaju viška kapaciteta, ali su nekako se dogovorili da uzmu i djecu iz iz tih jedinica lokalne samouprave koje nemaju vrtić i nisu ga još uspjele sagradit. Točno je da je bilo u jednom trenutku lakše doć do sredstava sagradit vrtić nego onda kad ga sagradiš imaš problem ako nemaš dovoljno u proračunu nakon što sagradiš vrtić kako će ti vrtić funkcionirat. I zato i je upravo ova uredba dobra o fiskalnoj održivosti dječjih vrtića i utvrđivanju sredstava koja će država dat tim lokalnim jedinicama koje nemaju dovoljno sredstava. Mislim da je sve skupa jako pozitivno, dobar je taj omjer ko treba dobit više, a tko manje jer recimo Grad Bjelovar u mojoj županiji je nerazvijeniji mogu sad tražit podatke i ima najviše vrtića i naravno i da ima i najviše djece u vrtićima, međutim još uvijek im treba proširit te kapacitete i mogu se javit isto i na NPO i povuć sredstva i onda uz svoja sredstva i ona koja povuku gradit još vrtiće, ali i oni su računali s tim da imaju problem ako imaju još jedan vrtić kako će to sve financirati iz godine u godinu. Međutim, sad nakon ove uredbe oni idu u gradnju još jednog vrtića jer znaju da će im ne kao i nekim općinama koje su manje razvijene, ali i ta sredstva koja jesu su dostatna da se odluče gradit još jedan vrtić. Tako da mislim da je uredba jako dobro izbalansirana, misleći na Uredbu o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića i mislim da je to jako dobar primjer kako upravo i Vlada na brzinu može odradit i potaknut da lokalna jedinice lokalne samouprave lakše odrađuju one neke svoje zadaće koje inače trebaju radit. Još ću samo iskomentirat kroz prijašnje godine nekako pogotovo u ruralnim sredinama jedan dio djece i jedan dio roditelja svjesno nije gurao svoju djecu u vrtiće više se oslanjao na bake, djedove itd., sad se svijest promijenila i gotovo svi roditelji žele i u onim najmanjim općinama i najmanjim sredinama žele svoju djecu dati I naglasit ću još kroz ovu uredbu pokrivena su sredstva i za one općine koje nemaju vrtiće, ali imaju ugovor ili dogovor sa nekim od vrtića bilo koji čak i nije na području njihove, teritoriju te lokalne jedinice, nego je na teritoriju druge lokalne jedinice. Jer vidim i primjer recimo općina Štefanje nema na svom području vrtić, ali i ona će dobit kroz ovo jedan dio sredstava iz državnog proračuna upravo za onu djecu koja idu u vrtić recimo u Čazmu ili u Bjelovar u vrtiće koji tamo funkcioniraju. Zato je ovo jako pohvalno što je Vlada odradila. Hvala. Imamo nekoliko replika. Ali prije replika dozvolite mi da pozdravimo na galeriji učenice i učenike Gimnazije Ivana Pavla II iz Zadra.

vrlo dobro organizirali taj sustav predškolskog odgoja već sam pomislila sam da ćete se pohvaliti sa vrtićem u Garešnici koji je slika i prilika eto kakav osnivač zapravo ne bi trebao biti jer radi na štetu djeteta, ali niste. Uglavnom što se tiče mog izlaganja niste dobro slušali, jer ja sam pohvalila jedan dio uredbe, a to je taj dio da nakon što smo i ja i kolega Hajduković nekoliko puta reagirali press konferencijama, da bi se trebali uključiti u uredbu i sufinanciranje privatnih vrtića i to je na kraju i usvojeno. Taj dio sam pohvalila. ali da je država u startu omogućila svim osnivačima i privatnim vrtićima da se prijavljuju na EU fondove mi danas ne bi uopće raspravljali o uredbi. Zašto? Zato što bi se

slažem se sa vama u ovom dijelu gdje ste pohvalili i to da se i privatni vrtići uvrste u uredbu i da se sredstva daju lokalnoj zajednici i za njih. Ali ne mogu se složiti sa vama da vrtić u Garešnici funkcionira loše jer upravo je Garešnica omogućila i susjednim općinama da djeca i čak ima svoje područne vrtiće u tim općinama, da djeca iz susjednih općina, iz susjednih mjesta iako tamo nema vrtića mogu osigurati, odnosno ti načelnici mogu djeci odnosno roditeljima omogućit da idu u vrtiće i to onda sufinanciraju zajedno sa Garešnicom. Znači, sad su čak krenuli i u izgradnju i po tim općinama područnih vrtića što mislim da je jako dobro. A oko NPO-a jako sam dobro čuo vašu rečenicu gdje ste rekli da se vrtić izgradio bez obzira što se u lokalnoj, jedinici lokalne samouprave nije osigurala sredstva za funkcioniranje tog vrtića. Pa svaka ta općina je željela povući sredstva … …/Upadica

Naime, ne mogu se složiti zato što nemamo jasnu niti razrađenu strategiju predškolskog odgoja, niti mrežu vrtića i tako nam se događa da su neki poluprazni, a neki su, tolika je navala na njih, da evo moraju se adaptirati prostori koji apsolutno nisu za to poput bivših domarskih stanova da bi u njemu mogla boraviti djeca. Kad spominjete već dječji vrtić u Garešnici ne mogu i ja nešto ne reći o tome, jer sigurno je u medijima završio po dobrom radu. 6 odgajatelja je otišlo iz vrtića. Na njihovo mjesto zaposleni su ljudi sa, nestručne osobe dakle frizeri, konobari i slično, potpuno znači nestručne osobe. Otišao je logoped, dakle nema logopeda koji je na dugogodišnjem, tj. dugom bolovanju. Još uvijek nema zamjene. Dakle, ostavlja se pitanje tko o našoj djeci brine, tko ju čuva, tko skrbi, tko brine da će jednog dana biti dobro integrirani, spremni i za osnovnu školu? **Totgergeli, Miro (HDZ)** Ne bih se sa vama složio oko Garešnice da vrtić ne funkcionira dobro. U svakom kolektivu može radnik bit zadovoljan i nezadovoljan. Kad je nezadovoljan koristi sve svoje mogućnosti da to svoje nezadovoljstvo pretvori u zadovoljstvo. Ja nisam tamo primijetio da je netko nekoga tužio zbog nekih problema koji su tamo bili. Ako je netko radio nešto, nešto, ja sam prvi za to, ako netko radi protiv nekog radnika nešto što ovoga ometa ili je neki mobbing pa to treba procesuirati, a da bi se procesuiralo treba to prijavit, pokrenut tužbu itd. Dakle, ja sam uvijek za to. Ja nisam da se uvlači u vrtiće politikanstvo, da ne znam ako je netko u nekoj stranci pa onda njegov kum treba imat neke druge kriterije ili bolji položaj nego netko drugi. To nije dobro. Znači nećemo na takav način funkcionirati, a s druge strane svi radnici su jednako zaposleni. Vrtići koji nemaju dovoljno školovanih … …/Upadica Reiner: Hvala./… … mogu privremeno zaposliti i one koji nemaju baš uvjete do kraja. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Totgergeli zapravo moja replika je bila usmjerena prema onome dijelu kada ste spomenuli koliko bi bilo duže i dugotrajniji proces, a koliko štetniji za nas čelnike jedinice lokalne samouprave da se išlo redovnim putem i u drugo čitanje. Ali vi ste u drugom dijelu svoje rasprave to jako dobro elaborirali, stoga pohvaljujemo i taj dio jer zapravo već ove godine ćemo benefite i ta sredstva osigurati koja ne bi dobili do iduće godine, a ona su značajnija za nas i čak razvijene gradove, a to ću nešto detaljnije govoriti u pojedinačnoj raspravi nakon ovoga. Hvala.

zakonskom težinom, odnosno sa izmjenom zakona Vlada dobro napravila jer je omogućila da i privatni vrtići sad odmah krenu u realizaciju tih sredstava, odnosno vi kao čelnici jedinice lokalne samouprave koristite i za privatne vrtiće i to tko god je pisao dobro je napisao, Vlada je to uvažila i sad bi to svi i trebali pohvaliti gdje jedna javna rasprava koja je provedena, tamo su dani prijedlozi, od koga da su došli, pa pokazuje da Vlada upravo uvažava takve prijedloge i brzo reagira, a bez ove izmjene zakona je bilo nemoguće čekati redovnu proceduru, praktički gubiš bez veze vrijeme, a to sad neki zastupnici kritiziraju što se nije išlo u redovnu proceduru. Ja mislim da uopće ne razumiju bit ovoga o čemu mi danas raspravljamo i važnosti da to krene odmah sa 1.10. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Majda Burić će sada govoriti. Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče Mamiću i poštovani državni tajniče Paviću. Evo i ja ću se osvrnuti na ovu Uredbu. Držim da u mandatu ove Vlade pod vodstvom premijera Plenkovića nikad nije bilo veće brige i nikad većih ulaganja u sustav odgoja i obrazovanja i to je nešto što je za svaku pohvalu. Samo dosad od 2017. pa naovamo izgrađeno je, dograđeno, rekonstruirano gotovo 500 dječjih vrtića, a od toga najviše upravo u mojoj Primorsko-goranskoj županiji i u Istarskoj županiji, što ukazuje također, i na kvalitetu administracije koja je pripremala sve te projekte. Osim toga, ova je Vlada osigurala besplatne udžbenike, besplatan prijevoz i besplatan obrok, a sada još jedan ogroman iskorak u vidu osiguravanja dodatnih financija svim gradovima i općinama diljem RH i to do 50% prosječne cijene smještaja po djetetu. Posebno mi je drago i posebno pohvaljujem što se taj iznos uvećava za dodatnih 15% ukoliko se radi o brdsko-planinskom području, a budući da ja dolazim iz Gorskog kotara gdje je svih općina i gradova upravo u sustavu brdsko-planinskome, upravo su oni ti kojima će jako, jako puno značiti ne samo ova Uredba, već i sve što ministarstvo pod vodstvom ministra Fuchsa radi za sustav predškolskog odgoja i obrazovanja, ali isto tako i generalno vezano uz cijelo obrazovanje. To su velike stvari, velika su to postignuća, bilo to nekome krivo ili pravo, ali radi se zaista o velikim iskoracima i to vam govorim prije svega, kao osoba koja je 13 godina radila upravo u sustavu odgoja i obrazovanja. Cilj ove Uredbe koja je pred nama jest dakle osiguravanje fiskalne održivosti vrtića. Naime, ovim novim modelom jedinice lokalne samouprave dobit će sredstva koja će im rasteretiti, ali ja bih rekla isto tako i osnažiti proračune, budući da se proračuni podebljavaju, otvara se zaista prostor za povećanje plaća, otvara se prostor za zapošljavanje novih djelatnika koji su potrebni za unaprjeđenje ranog predškolskog odgoja i obrazovanja. Cilj ove Uredbe je, isto tako i dostupnost vrtića svoj djeci, ali i smanjenje roditeljske participacije u cijeni vrtića ovo je prva vlada koja osigurava sustavnu podršku financiranju dječjih vrtića od doprinosa i to u visini od 6,25% pa do čak 50%, od prosječne cijene smještaja po djetetu, ovisno, kao što ste i sami kazali, o stupnju razvijenosti pojedinog grada ili općine. Dovest će to do, prije svega, koristi za krajnje korisnike, a to su djeca, ali isto tako i do koristi za obitelj, za roditelje, ali isto tako i osnivače dječjih vrtića. Financiranje započinje već ove godine, a država će za to izdvajati oko 70 milijuna eura, a od toga, bitno je naglasiti, više od 10% za Grad Zagreb, ako se ne varam, radi se o 7,7 milijuna eura samo za Grad Zagreb, gradonačelnik Tomašević i njegova gradska vlast zaista politički teturaju misleći na ukidanje mjere roditelja-odgajatelja, misleći na to da kardinalno nedostaje mjesta u dječjim vrtićima u gradu Zagrebu, e s druge strane, ova Vlada samo temeljem ove Uredbe osigurava Gradu Zagrebu dodatnih gotovo 8 milijuna eura. Podsjećam da je Vlada izdvojila 530 milijuna eura kako bismo imali još dodatnih gotovo 39 tisuća novih mjesta u dječjim vrtićima diljem cijele RH. I time se pridonosi cilju ove Vlade, da 90% djece u RH ima svoje mjesto u dječjim vrtićima i time se ispunjava cilj, odnosno time se ispunjava Barcelonski cilj koji je sastavni dio Lisabonske strategije, a koji je kasnije obnovljen Strategijom Europa 2020. Isto tako, prije samo 3 godine, mi smo imali 78% pokrivenosti, a sada imamo munjevit napredak u ispunjenju ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije. Za naglasiti je da se financije za osiguravanje fiskalne održivosti dječjih vrtića osiguravaju po istim kriterijima za svu djecu, bez obzira na to tko je osnivač, dakle bez obzira na to radi li se o gradu ili općini ili pak o vjerskoj zajednici ili drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, a budući da ja dolazim iz Gorskog kotara, gdje svih 9 općina i gradova potpadaju pod brdsko-planinska područja, što znači da će ostvariti dodatnih 15% navrh planiranog, moram se referirati i na to i kazati sljedeće. Iako su goranske općine i gradovi, jedinice, rekla bih, skromnih proračuna, međutim, maksimalno osnažene kroz prepuštanje poreza na dohodak upravo lokalnoj razini, ali su osnažene i ostalim mjerama, mi imamo jedan jako dobar primjer dječjeg vrtića u općini Skrad koji roditelje košta 0 kuna, odnosno sada 0 eura i to uz simboličnu naknadu za higijenske potrepštine od nekakvih 10-ak eura. Što time hoću reći? Hoću reći da se zaista može. Da se itekako može bez obzira na skromne proračune, međutim, pretpostavka za to jest usmjerenost lokalne samouprave na demografsku dobrobit, na dobrobit djece, da na dobrobit familije, na dobrobit obitelji i to vidimo upravo kod načelnika Grgurića u općini Skrad i to je nešto što mislim da treba posebno podcrtati i naglasiti. Također, za pohvaliti je i to što su na području Gorskog kotara sredstvima Ministarstva obrazovanja, ali isto tako i Ministarstva poljoprivrede izgrađena dva reprezentativna nova vrtića i to u Ravnoj Gori i u Fužinama i tih vrtića se sigurno ne bi posramile ni puno, puno, puno veće sredine, a uz to je važno istaknuti i dobre, povoljne tendencije broja djece u tako malim sredinama. I za kraj, još jednom, zaista sve pohvale ministru Fuchsu i cijeloj ekipi iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za jedan zaista sustavan, ozbiljan, odgovoran pristup unaprjeđivanju sustava odgoja i obrazovanja, iskoraci su to koje, rekla bih, nisu napravljeni u zadnjih 30 godina. Dakle govorimo o besplatnim udžbenicima, o besplatnom prijevozu, o besplatnim obrocima, a sada i osiguravanju dodatnih financija svim gradovima i općinama i to do čak 50% prosječne cijene smještaja po djetetu i dodatnih 15% za brdsko-planinska područja. Hvala vam. Kolegice poštovana Burić, uistinu, brdsko-planinska područja kada ste spomenuli, vrlo je interesantna tema s obzirom na specifičnost i da ovdje govorimo i često smo u raspravi spominjali razvijene, nerazvijene krajeve i tu raspodjelu prema jednakosti i pravednosti pa iz neposrednoga kontakta prema čelnicima i onima koji su zaduženi za predškolski odgoj u vašemu Gorskomu kotaru, možete li nam reći i kakvi su njihovi dojmovi i koliko to njima predstavlja s obzirom na to rasterećenje kakvo danas, do danas nismo imali. Kako će utjecati na sve ove ostale vrtiće u kojima ste bili u svojoj raspravi već ranije se dotakli? Burić. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani kolega Ačkar. Naravno da to predstavlja veliku pomoć svim jedinicama lokalne samouprave, a pogotovo onim koji su skromnih proračuna, dakle govoreći o 9 općina i gradova u Gorskom kotaru, povratne informacije koje sam dobila od načelnika, bez obzira kojoj političkoj opciji oni pripadali su vrlo, vrlo povoljne i pohvalne i zaista mi je drago to čuti i znam da će im to puno pomoći, a ono što još jedanput ovom prilikom moram naglasiti da bez obzira na skromne proračune u tim jedinicama lokalne samouprave ipak je puno, puno bitnija usmjerenost čelnika na demografsku dobrobit, na dobrobit djece i na dobrobit familije. vlade Andreja Plenkovića u razdoblju od 2017. g. do danas kad je u pitanju rani i predškolski odgoj i obrazovanje i drago mi je da ste spomenuli činjenicu da od tog vremena, dakle od 2017. do danas u vrtić, do danas u Hrvatskoj imamo gotovo 500 novih vrtića, a upravo cilj ove Uredbe je omogućiti fiskalnu održivost održivost svih dječjih vrtića na području RH bez obzira na osnivača i bez obzira na mjesto gdje se dječji vrtić nalazi, a sve to kako bi se omogućila dostupnost i priuštivost, što je važno naglasiti i priuštivost dječjih vrtića svim našim roditeljima, a to je zajednički put prema istom cilju, a to je povećanje obuhvata djece ranim i predškolskim odgojem i obrazovanjem do 2030%, 2030. g. kako bismo postigli postotak od 95% obuhvata sve djece u RH ranim i predškolskim odgojem i obrazovanjem. **Reiner, Hvala vam poštovana kolegice Bedeković. Evo, slažem se sa svime što ste kazali. Sve ono što je ova Vlada obećala u svojem izbornom programu, ostvaruje, između ostaloga i ovom Uredbom vezano uz rani predškolski odgoj i obrazovanje, uloženi su zaista veliki napori, veliki trud Ministarstva znanosti i obrazovanja i kompletno Vlade RH i drago mi je što ustvari dostižemo Barcelonske ciljeve ovim putem i dolazimo do željenih 90%, 95% pokrivenosti sve djece u smislu mjesta u dječjim vrtićima. Još jedanput, ono što mogu naglasiti jest da su to iskoraci kakvi nisu viđeni u zadnjih 30 godina i to je ono što treba pohvaliti i naglasiti, bilo tome, bilo to kome krivo ili pravo, ali to su činjenice. Hvala. Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Pa kolegice, evo, dat ću vam ja nekoliko slika iz tog sustava i nekoliko iskoraka do sad, neviđenih u zadnjih 30 godina, budući da i ja dolazim iz istog sustava, pa je recimo isto tako, neviđeni iskorak u zadnjih 30 godina, da vam asistenti u nastavi tjednima nakon što je počela nova školska godina nisu dobili ugovore, nisu dobili rasporede, nisu počeli raditi sa djecom, to je, recimo, isto neviđeni iskorak vlade Andreja Plenkovića koja nije u stanju čak niti provesti projekt koji je već uhodan i koji se već dugo provodi. Sada da ne pričamo o nedostatku stručnoga kadra, nedostatku stručnih suradnika poput pedagoga, poput logopeda, poput psihologa, poput defektologa u našim školama, nemamo kadra ni da ga zaposlimo baš da hoćemo, a pričate o dodatnim zapošljavanjima u predškolskom odgoju, sustavu predškolskog odgoja, pa koga ćemo zapošljavati? Konobare, frizere i ekonomiste? Valjda jedino oni još žele raditi pod tim uvjetima s djecom.

poštovani i uvaženi kolega koji inače jako cijenim, zapravo omalovažava i ponižava dakle sve uspjehe koji su načinjeni u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do sada i standard koji u području ranog i predškolskog obrazovanja imamo danas, a ja ću mu samo to dočarati sa nekoliko slika, najmanje jednom slikom iz razdoblja kada je njegova bivša stranka bila na vlasti, kada u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja nije ni bilo asistenata. .../Upadica: Dobro./... I nije ni bilo stručnih suradnika i … .../Upadica: To ovaj, naravno … /... i svih ostalih. **Reiner, A odgovor na repliku dat će poštovana zastupnica Burić. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Hajdukoviću. Ako se dobro sjećam, u vrijeme vaše vlade, vlade Zorana Milanovića, u sustavu odgoja i obrazovanja niti nije bilo asistenata. Osim toga, vaša je vlada smanjivala plaće profesorima, učiteljima, nastavnicima. Jako, jako dobro znate da ste smanjivali koeficijente i da je na taj način profesorima, učiteljima, nastavnicima, pogotovo onima sa jako puno radnog staža plaća padala i do 2 tisuće kuna. Kolega Hajdukoviću, vi ste svega toga svjesni i mislim da ste također, svjesni i toga da ova Uredba itekako unaprjeđuje sustav ranog odgoja i obrazovanja. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovani zastupnik Krešimir Ačkar, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Evo uistinu izražavam zadovoljstvo da danas na ovakav način govorimo o predškolskome odgoju i smatram da sam vrlo relevantan s obzirom na poziciju gradonačelnika Velike Gorice u čijoj ingerenciji je zapravo predškolski odgoj i obrazovanje, reći nekoliko riječi kako fiskalnoj održivosti dječjih vrtića, tako i o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti i ostalim stvarima koje su uistinu odlično odrađene od strane Vlade RH i resornoga ministarstva pa bih želio prvenstveno istaknuti da puno lakše sada, kada govorimo o nekom napretku predškolskoga odgoja možemo razmišljati i planirati nakon ovakve jedne odluke. U Velikoj Gorici će to ispasti 20 eura po jednome djetetu. Dakle 20 eura po jednome djetetu, što nas čini bliže onomu cilju koji smo dali i u predizborno vrijeme prije lokalnih izbora, da će dječji vrtići u Velikoj Gorici biti besplatni za sve naše sugrađane, tj. korisnike predškolske dobi. 670 tisuća eura to čini za Veliku Goricu, ali opet volim glasiti, dakle mi smo visoki indeks razvijenosti 8, mi možemo govoriti o gradu, govori se negdje da će biti 50%, kod nas to nije 50%, to je kod nas 20 eura po djetetu koje nam značajno olakšava upravo sve ovo što sam rekao, a razvijanje neko i 3 osnovna pravca, ima ih više kada govorimo o predškolskom odgoju, da bih ih ispunili, a to su da svako dijete ima vrtić, to je proširenje kapaciteta dječjih vrtića, tu smo se osvrnuli već putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i prije toga odlukama ove Vlade u Velikoj Gorici se radilo samo prošle godine osigurano je gotovo 4 milijuna eura nepovratno za 2 nova dječja vrtića kapaciteta 400 mjesta. Prije toga, područni dječji vrtić u Selnici i sada još također, pohvaljujem izmjenu zakona da se u sklopu osnovnih škola, što smo također, za vrijeme ove Vlade i ovoga ministarstva donijeli, na jednome našemu bregu, kako mi volimo reći, u Dubrancu, u sklopu škole će se sada raditi i, dijelom te škole će biti i postati dječji vrtić. Dakle to je sve olakšalo, to je sve jedan izniman napredak i jedno postignuće koje zapravo argumentima koji sada ja ističem govore u prilog činjenici da do sada nije vjerovatno bilo ovakvih postignuća i da do sada zapravo jedinicama lokalne samouprave bilo je prepušteno na na njihovu neku brigu, na njihov proračun i na njihovo korištenje, kako proširenje kapaciteta, tako i samo održavanje, znači materijalna prava djelatnika i sve ono što se je ticalo kompletnoga predškolskoga odgoja. Kada govorimo o dječjim vrtićima, ovo će dakako pomoći i za poboljšanje materijalnih prava naših djelatnika. Uistinu želim pohvaliti i ne mogu ne iskoristiti i ovu priliku da zahvalim svim odgajateljicama, odgajateljima, ravnateljima, stručnom osoblju, spremačicama, servirkama koji rade u predškolskim ustanovama. Svi koji smo roditelji znamo koliko je bitno da, i koliko su nam djeca važna i da su ona zapravo centar našega svijeta. Ti odgajatelji preuzimaju svako jutro kada svoje dijete ostavimo u dječjem vrtiću u brigu o našem, našoj gotovo najbitnijoj, najbitnijem faktoru života, našoj djeci, oni su odgovorni za njih i oni uistinu mogu potvrditi iz prve ruke i u mome gradu, u mojoj Velikoj Gorici, to čine vrlo stručno, vrlo empatično i za svaku pohvalu i zaslužuju samim time i veliku nagradu, koja će se, ponavljam opet, zahvaljujući upravo i ovoj fiskalnoj održivost dječjih vrtića moći prije i bolje realizirati. I treća stvar o kojoj sam bio tada govorio, to su tzv. besplatni vrtići u Velikoj Gorici, bez ove podrške bi to bilo puno teže, gotovo i ne bi bilo moguće, međutim, vidim da i ostale kolege i kolegica Majda u raspravi prije mene je također, to bila istaknula, a mislim da je jako važno to ponavljati, da je ovo depolitizirano, da je ovo vrlo pravedno i da ovdje govorimo i o kolegi Bulju koji je gradonačelnik Sinja iz Mosta, bilo bi lijepo da je spomenuo da će to biti zaslugom Vlade RH, ne samo njegovom, da je išao i drugi natječaj Nacionalnog plana oporavka i otpornosti gdje se uspio prijaviti za vrtić, međutim ovoga to je njihova stvar, ali u konačnici ljudi prepoznaju i ljudi vide ovakvu brigu kakvu nismo dosada imali priliku doživjeti u našim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Upravo iz toga razloga smatram da ne treba zaboraviti ni činjenicu da prošle godine u ovo vrijeme kada se zbog vanjskih okolnosti i vanjskih faktora došlo do energetske krize, do povećanja cijene energenata, da svaki čelnik jedinice lokalne samouprave i u ostalim ustanovama, ali u dječjim vrtićima je imao jedan veliki upitnik na glavi kako preživjeti zimu sa tako skupim energentima i kako doskočiti tome da sve bude u okvirima proračuna koji je znamo svi ograničen, plaćeno ispoštivano, a da se ne oduzme niti jedno pravo djetetu koje dijete apsolutno zaslužuje i koliko god ulagali u to oni još više zaslužuju. Tu također treba pohvaliti paket mjera RH i naše Vlade koja je tada adekvatno odgovorila da smo dočekali proljeće da više nitko nije ni spominjao skupe režije, skupe energente nego smo upravo zahvaljujući toj podršci u jednom mirnom periodu, mirnu zimu i mirno proljeće dočekali skroz do ljeta. Također se odnosi i na ovu godinu i sve te stvari pokazuju kolika je to briga za ono najbitnije. Odgajatelji i učitelji volim često kazati su arhitekti i projektanti naše budućnosti. Ovo ulaganje i ovaj iskorak koji sada doživljavamo iz našega, iz naše perspektive i svaki kolega načelnik, gradonačelnik i župan ukoliko bude fer i korektan može samo reći da zahvaljuje Vladi, da će sve one svoje benefite koje je moguće ostvariti uspjeti samo zeznuti ukoliko on svojom sposobnošću ne uspije povući ili lošim projektom takva sredstva, ali u protivnome ukoliko sve stvari odgovaraju, ukoliko su sve stvari u redu nema niti jednoga razloga da nakon ove godine naš predškolski odgoj kao i cijelo ukupno obrazovanje u RH ne bude na jednoj puno većoj razini nego što je to bilo dosada. Završno želim uistinu zahvaliti i pohvaliti u ovoj također fiskalnoj održivosti kako bi rekli što ćete voditi računa o tome da je to jedan živi proces, da se mijenja broj dječjih vrtića, da će i ovaj Nacionalni plan oporavka i otpornosti također znatno promijeniti tu sliku jer će se veliki broj dječjih vrtića upravo zahvaljujući tome izgraditi u RH i također da će se broj djece taj koji je u živom procesu uvijek promjenjiv, da ćete vi biti vrlo fleksibilni i prilagoditi se njemu tako da o svakoj od tih stvari je vođeno računa i ovaj iskorak neka bude evo i od u ime mene, a vjerujem i od ostalih kolega gradonačelnika i načelnika vama kao jedna velika zahvala na svemu u ime svih onih korisnika predškolskoga odgoja. Hvala. Poštovani zastupnik Jenkač ima repliku. **Jenkač, Siniša (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Ačkar, s obzirom da ste u svojoj raspravi spomenuli da ste osma skupina razvijenosti, da dobivate određena sredstva, da ste zadovoljni sa tim sredstvima možete li još dodatno apostrofirati na koji način ćete upravo ta ta sredstva koja ćete dobiti kroz ovaj oblik možemo ga nazvati decentralizacije Državnog proračuna uložiti u razvoj predškolskog odgoja na području vašega grada. Evo zahvaljujem se kolega Jenkač. Dakle, nešto sam malo bio spomenuo upravo u tome da smo u predizbornom razdoblju već razgovarali o tome da u potpunosti budu besplatni dječji vrtići i da preuzmemo odgovornost jer odgovornost i je na jedinicama lokalne samouprave za predškolski odgoj. Uz to što se puni Državni proračun jako dobro se pune i proračuni naših jedinica lokalne samouprave, ali i ta sredstva na vaše konkretno pitanje mogu odgovoriti biti će usmjerena na poboljšanje materijalnih prava naših djelatnika i da u konačnici dječji vrtić postane besplatan. Poštovana zastupnica Burić. Vlade RH koji je osigurao da sve škole i svi vrtići i bolnice imaju povlaštene cijene energenata kako bi mogle lakše funkcionirati u ovim globalnim izazovima. Osim toga vaši sugrađani komentiraju da ste jako, jako dobar gradonačelnik i da ste jako usmjereni upravo na dobrobit djece i na dobrobit na dobrobit obitelji. Spomenuli ste besplatne dječje vrtiće u gradu Velikoj Gorici, a ja vas molim ustvari da nam malo kroz širi kontekst objasnite odnosno kažete koje su ostale demografske mjere koje u vašem gradu provodite kako bi bio bolji i kvalitetniji život za djecu i općenito za roditelje i familiju.

u našemu proračunu. Dakle, kada govorite samo o mladima i školstvu 1/3 našega proračuna odlazi upravo u tome smjeru. Svaki čelnik jedinice lokalne samouprave bira svoj smjer, mi smo se upravo odlučili za ovo i specifičnim nas čine razni niz stipendija i pomoći u tome smislu da smo jedinstveni u RH što svakome što svakome srednjoškolcu po uvjetu prebivališta dajemo jednokratnu stipendiju. Uz to imamo stipendije po izvrsnosti, socijalnome kriteriju, za deficitarna zanimanja. Svi osnovnoškolci su dobili od Vlade RH kao što ste rekli obavezne udžbenike, u Velikoj Gorici dobiju i radne bilježnice i tehnički pribor i likovne mape, sve ono što im je potrebno. Proširujemo kapacitete

Evo kolegica Nikolić i ja već više od godinu dana upozoravamo na ove probleme, sad se Vlada sjetila, ali dobro bolje ikad nego nikad. No želio sam se referirati na još nešto, dakle na tvrdnje da se plaća prijevoz djeci itd., upravo me sad zvala jedna gospođa i rekla je pa nije to baš tako kao što kolegice i kolege iz HDZ-a kažu. Evo dati ću vam primjer, dakle onaj koji mi je ona rekla, u Zagrebu put se plaća odnosno putni troškovi se plaćaju samo djeci koja moraju presjedati, dakle mijenjati linije, ako idu autobusom, pa moraju presjesti na tramvaj ili ako moraju mijenjati tramvajske lijene, a oni koji imaju direktno njima se ne plaća, zamislite ništa. Pa onda molim vas evo i zbog ljudi koji nas gledaju, koji imaju unuke i djecu nemojte davati, nemojte davati netočne informacije ili barem kad ih dajete onda neka budu precizne. Poštovani zastupnik Ačkar. apsolutno ona decentralizirana sredstva koja nam da država i na nama lokalnim čelnicima je u Velikoj Gorici plaćamo, znači apsolutno sve jer smo onaj dio koji nije decentraliziran preuzeli na sebe i to bi bila zapravo moja preporuka svim ostalim gradonačelnicima i načelnicima i onda se ne bi događale zapravo ovakve poruke koje dobivate od svoje kolegice nego bi onda preuzeli mi odgovornost na sebe, a samim time i da je ovaj bitni dio koji se već uzima zdravo pod gotovo, a taj je decentralizirani, jedan veliki značajni dio, a nama ostaje onaj uistinu vjerujte mi manji dio koji moramo sami prepoznat, evo hvala. Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani kolega, prije svega čestitam vam na svim dobrim primjerima, dakle koje ste upravo sada iznijeli iz sada iznijeli iz vaše JLS odnosno iz Velike Gorice vezanima ne samo za izgradnju i upravljanje dječjim vrtićima nego i za sve ove demografske mjere koje ste sad istaknuli i drago mi je da ste i vi ponovno potvrdili, kao i svi mi dosada, da ova uredba upravo na jedan pravilan način podupire fiskalnu održivost dječjih vrtića i to bez obzira na političku opciju čelnika JLS kao osnivača, dakle dječjih vrtića i kao odgovornih dakle za razvoj ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na njihovom području. I zato mi je žao što kolege upravo iz oporbe to zanemaruju jer u mandatu ove Vlade, ja sam rekla i u prethodnoj replici, od 2017.g. do danas izgrađeno je 500, 5 stotina vrtića bez obzira na političku opciju čelnika JLS na kojoj su, na kojoj su izgrađeni i to je pokazatelj da ova Vlada u fokusu ima djecu, da ima u fokusu sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i njegov razvoj, a ne politička prepucavanja.

uzet ćemo opet za primjer evo kad smo se već krenuli sa Sinjom gdje je sasvim druga politička opcija, će dobiti, nisam siguran…/Govornik se ne razumije./…ali vjerojatno duplo više nego Velika Gorica, ali to zapravo i je ono što želim pohvaliti jer djeca su naša i uvijek volim reći i u svojoj Velikoj Gorici da i onome ko je lijeve i desne orijentacije jednako treba nogostup, jednako treba mjesto u vrtiću, a upravo na tom primjeru evo želim se, želim pohvaliti da su ispoštivani svi oni pravedni kriteriji što uistinu pokazuje koliko smo napredna i proeuropski orijentirana država, hvala. Poštovana zastupnica Nikolić. **Nikolić, Romana (Socijaldemokrati)** Slušajući vašu raspravu kolega Ačkar samo sam si pomislila kamo sreće da je svaki HDZ-ov osnivač takav savjestan poput vas, gdje bi nam zapravo bilo kraj. god mi i dalje imamo neujednačene plaće djelatnika zaposlenih u sustavu i dok god mi budemo provodili diskriminaciju među djecom samo zato što oni ne mogu upisivat vrtić jer oba roditelja nisu zaposlena, a isključena iz sustava su djeca s teškoćama u razvoju jer im se nije pružio asistent, mi ne možemo govoriti o uspješnosti vaše Vlade, ne samo vaše Vlade, bilo čije Vlade jer zapravo pravo na obrazovanje pripada svakome djetetu bez obzira na socioekonomski status roditelja, e to je problem. pravo na obrazovanje pripada, dobro ste rekli i to apostrofirali, svakome djetetu. Niz stvari je dočekao Vladu RH, Vladu na čelu s Andrejom Plenkovićem, ali ako ćemo pogledati statističke, oćemo pogledati puno toga, je uistinu unaprjeđeno, napravljeno, međutim niko ne bježi ni od odgovornosti da, kao što sam rekao i u svojoj raspravi, svako dijete zaslužuje uvijek bolje. Kada gledam i svoj proračun, kada gledam potrebe uvijek volim naglasiti da bi volio i svako od nas bi volio u svojim nekim konturama proračuna adekvatno odgovoriti i riješiti svu problematiku koja nas je mučila i prije stvaranja naše države, a ne samo u stvaranju i sada države, u okvirima mogućega mislim da se napravio jedan znatan iskorak prema asistentima koje ste spomenuli, prema predškolskome odgoju, prema školstvu i u konačnici da sa primjenom ove uredbe mi danas zapravo tome svjedočimo.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani

svjedočimo. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada ćemo se vratiti našoj točki i govorit će pojedinačno poštovani zastupnik Siniša Jenkač, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi tajnici, kolegice i kolege, danas govorimo o o dvije vrlo važne uredbe, a evo iskoristit ću ovaj dio, prvi dio pojedinačne rasprave, pa ću govoriti o Uredbi o školstvu. Na početku ću iskoristiti priliku da demantiram ili na neki način repliciram s obzirom da nije bilo moguće kolegama iz oporbe koji su iznijeli tezu da asistenti tj. odgajatelji u vrtićima mogu biti automehaničari, ne znam što su sve naveli, kuhari itd., to mogu biti asistenti, znači svaki asistent može biti tj. asistent može biti onaj koji ima završeno srednjoškolsko obrazovanje, dok odgajatelji ne mogu biti nitko drugi doli učitelji u razrednoj nastavi s time da u roku od 2.g. moraju napraviti dodatno obrazovanje tj. uskladiti svoje obrazovanje sa onim osnovama koje to traži predškolsko obrazovanje tj. za tete u vrtiću, to je činjenica, znači nikakvi mehaničari ne mogu biti odgajatelji. Znači ono što je najvažnije danas ovdje i vrlo važno spomenuti da upravo nakon 30.g. samostalne RH po prvi puta imamo još jednu ozbiljnu fiskalnu decentralizaciju gdje je jasno zakonom definirano da upravljanje, osnivanje i sve ono što ide vrtića, što se tiče vrtića, odnosi se na lokalnu samoupravu. I upravo ovakva fiskalna decentralizacija nastavak je politike ove Vlade gdje su u prošlom razdoblju, gdje se u prošlom razdoblju izvršila jedna ozbiljna fiskalna decentralizacija koja je na neki način utjecala i na ovo o čemu mi danas govorimo, fiskalna decentralizacija koja je omogućila lokalnim samoupravama da grade vrtiće. Lokalne samouprave kao što smo čuli unazad nekoliko godina na području RH upravo zahvaljujući europskim fondovima s jedne strane, a s druge strane fiskalnom decentralizacijom izgradili, na području RH izgradilo se 500-tinjak vrtića. Ono što treba naglasiti da su se ti vrtići gradili kroz neke druge programe, mjere ruralnog razvoja, Agencije za plaćanje u poljoprivredi i da je taj program bio dobar, da smo kroz taj program u mnogim županijama izgradili 10-tak do 15-tak vrtića i da se sustav predškolskog obrazovanja digao na jednu višu razinu. Drago mi je da upravo svim ovim aktivnostima koje provodi Ministarstvo obrazovanja, koje je krovno ministarstvo za predškolski odgoj, da je preuzelo brigu i da nastavlja investirati u daljnje kroz, kao što smo čuli, NPOO, kroz Konkurentnost i koheziju, daljnje poboljšanje onih materijalnih sredstava upravo kroz dogradnje i gradnje novih vrtića, a upravo ovom fiskalnom decentralizacijom omogućuje da ti dječji vrtići tj. da te lokalne samouprave koji su upravljači i osnivači dječjih vrtića imaju značajna financijska sredstva da osiguraju ostale materijalne stvari koje su potrebne za funkcioniranje tih dječjih vrtića. O čemu se tu radi? Evo ovom fiskalnom decentralizacijom i prebacivanjem određenih financijskih sredstava na lokalnu samoupravu svaki osnivač dječjeg vrtića moći će napraviti ono o čemu evo ovdje oporba govori da se ne događa, a to je uskladba sa plaćama, po zakonu znači jasno je da tete u vrtiću moraju imati jednake plaće kao i u osnovnoškolskom obrazovanju i sa ovim financijskim sredstvima svaka JLS koja je osnivač svojeg vrtića, ovdje ne govorimo o privatnim vrtićima i tu valja naglasiti da zakonodavac tj. Vlada nije kroz ovaj model NPOO ili Konkurentnost i kohezija mogla davati sredstva privatnim vrtićima nego su oni prvenstveno namijenjeni za javne vrtiće, ali evo na ovaj način lokalne samouprave će moći osigurati onda ujednačenje primanja tj. plaća svojim tetama u vrtićima jer će dobiti za to novac, jer će na taj način i moći opravdati taj novac. Tu valja naglasiti slijedeće da u svakom slučaju ono što slijedi je i ono što je najavljeno da ćemo imati predškolsko obrazovanje za svu djecu, znači sad kroz ovaj program dogradnje dječjih vrtića, znači stvaramo kapacitete, financijski osnažujemo JLS i upravo taj program predškole koji je do sad bio organizirani kao 250 sati kroz godinu će se na ovaj način omogućiti da sva djece, bez obzira da li pohađaju dječje vrtiće ili ne pohađaju u budućem razdoblju moći će biti inkorporirana u sustav dječjeg vrtića i da ta predškola više neće biti na razini 250 sati nego će praktički kroz kapacitete sva ta djeca biti uključena u sustav predškolskog obrazovanja u punoj godini jer imamo velike razlike kod 1. razreda osnovne škole od one djece koja pohađaju vrtiće do one možemo reći još uvijek, trenutno manjeg broja djece, ali još uvijek ih ima koji ne pohađaju vrtiće je samim time znači sve ovo što radi Vlada, što radi ministarstvo idemo prema tome da predškola postane ona nulta škola, nulti razred obrazovanja i na tome evo čestitam nazočnom državnom tajniku na jednoj dobroj ideji. što su kolege govorile, evo i Grad Novi Marof kojeg sam ja čelnik iskoristio je sve ono što je do sad bilo u mogućnosti kroz regionalni razvoj, kroz Ministarstvo poljoprivrede dogradili smo vrtić. Evo ovdje je nazočna bivša ministrica kolegica Vesna Bedeković također kroz Ministarstvo demografije osigurali su značajna sredstva, možemo reći da smo mi bili jedni od tih koji smo iskoristili ta sredstva stari dio vrtića energetski smo obnovili. Kroz novi program NPO ponovno dograđujemo po drugi puta dječji vrtić, povećavamo kapacitete za 75 nove buduće djece, pogotovo jasličke dobi gdje znamo da u jaslicama imamo najveći pritisak i da su na neki način jaslice najopterećenije. Također važno je naglasiti da lokalna samouprava upravo sa ovim sredstvima osigurat će više sredstava i moći će više sredstava uložiti u ostale obrazovne programe koje pokrivaju, znači govorimo o stipendijama deficitarnih zanimanja, govorimo o učeničkim stipendijama deficitarnih zanimanja, govorimo o studentskim stipendijama. Evo mi smo prošle akademske godine dali oko 180 stipendija kao jedan mali grad od 13.000 stanovnika. Također plaćanje produženog boravka o čemu je govorio i kolega Ačkar, znači za sve to osiguravaju nam se ili možemo reći smanjuje nam se pritisak financiranja u vrtiću, a opet nam se osigurava da možemo raditi jedan nadstandard, pa tako evo u Varaždinskoj županiji u Novom Marofu mi trenutno financiramo 11 učiteljica u produženom boravku plus sufinanciramo jednu učiteljicu u drugoj jedinici lokalne samouprave gdje tu školu pohađaju naša djeca. Također evo kupujemo laptope za našu srednju školu u Novom Marofu zajedno sa knjigama. I evo ovdje je bilo pitanje postavljeno što je sa onima do 5km, možemo reći da smo mi kao lokalna samouprava upravo taj problem riješili da smo potpisali ugovor sa prijevoznikom i za sve one koji su unutar 5km, pogotovo za srednjoškolce plaćamo prijevoz. Tako da evo čestitam ministarstvu što na ovaj način zaokružuje priču, s jedne strane povećavamo kapacitete, s druge strane fiskalna decentralizacija omogućuje jedinicama lokalne samouprave da usklade plaće, da smanje pritisak na roditelje. Naravno nije svaka jedinica lokalne samouprave ista, ali definitivno nakon 30 godina po puta neko se sjetio sa pozicije …/Upadica

Ja ću najprije ovu prigodu iskoristiti s obzirom da je danas 6. listopada, a jučer je bio 5. listopada dakle Svjetski dan učitelja još jednom čestiti Svjetski dan učitelja ne samo svim mojim kolegicama i kolegama učiteljima, nastavnicima i profesorima nego i svim odgojiteljicama odgojiteljicama i odgojiteljima u našim ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja jer kako im samo ime kaže naši odgojitelji ne samo da odgajaju našu djecu predškolske dobi nego ih obrazuju, nego ih uče osnovnim životnim vještinama i to onda kada je u prvim godinama njihovog života to najpotrebnije. Stoga iskrene čestitke još jednom. A kada govorimo o temi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i o problematici dostupnosti, a ja bih rekla i priuštivosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, ja smatram da je to izuzetno bitna tema jer upravo rani i predškolski odgoj i obrazovanje predstavlja temelj cjeloživotnog učenja. Dakle, ono što je bitno naglasiti je činjenica da kvalitetni rani i predškolski odgoj i obrazovanje u značajnoj mjeri utječe na budući razvoj djeteta, kasnije u njegovim formativnim godinama, osobito u povećanju učinkovitosti učenja i povećanju vjerojatnosti nastavka školovanja tijekom cijelog cijelog života odnosno cjeloživotnog učenja, a u prilog tome govore i rezultati brojnih međunarodnih istraživanja, primjerice poput Teams-a, poput PISA-e čiji rezultati pokazuju kako učenici upravo oni koji su dulje vrijeme znači tri ili više godina pohađali predškolsku ustanovu ostvaruju bolje bolje prosječne rezultate u nastavku daljnjeg školovanja nego njihovi vršnjaci koji ustanovu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja nisu pohađali ili su ju pohađali jednu godinu odnosno kraće. A isto tako imamo i rezultate PISA-e, PISA istraživanja u koji su dakle koji govore da 15-godišnjaci koji su bili uključeni u odgojno obrazovne programe upravo u ranoj i predškolskoj dobi postižu puno bolje rezultate na testovima PISA-e od onih svojih vršnjaka koji to, koji to nisu bili. E sad kad govorimo dakle o razvoju sustava i ulaganjima u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ja ću ponovno ponoviti i istaknuti činjenice i brojke jer smatram da je to važno isticati, dakle od 2017.g. do danas, dakle u mandatu Vlade premijera Andreja Plenkovića imali smo ukupno prema podacima s kojima raspolažemo 7 stotina 39 ulaganja u 498 vrtića, možda su se podatki, podaci u kojoj brojci povisili u odnosu na ove koje ja imam, ali snizili se sigurno nisu i to su činjenice i to su brojke. To su dakle ulaganja koja su išla djelom iz europskih sredstava koja smo imali na raspolaganju, a djelom iz nacionalnih sredstava odnosno iz Državnog proračuna. Kad bismo govorili po godinama onda baratamo činjenicom, ja ću govoriti o, o brojkama u kunama jer dakle od 2017. do prije godinu i pol smo kao valutu imali kunu i ja ću naglasiti, znači u 2017.g. imali smo 80,6 milijuna kuna ulaganja u rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2018.g. 860 milijuna kuna, 2019.g. 551 milijun kuna, 2020.g. 151 milijun kuna, 2021. 112 milijuna kuna i 2022. 255 milijuna milijuna kuna i to pokazuje činjenica da su ulaganja u odgojno obrazovni sustav, a osobito u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja jedna od ključnih investicija Vlade Vlade Andreja Plenkovića, jedna od ključnih investicija u sklopu NPOO-a i moram naglasiti isto tako činjenicu da će se iz nacionalnog, da je iz NPOO-a osigurano ukupno 2 milijarde i 700 milijuna eura sredstava koji će se uložiti u sustav odgoja i obrazovanja, u izgradnju i dogradnju škola, u rekonstrukciju postojećih objekata, u izgradnju sportskih dvorana, a svakako dakle i u infrastrukturne projekte u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, što znači da nastavljamo dalje sa izgradnjom naših dječjih vrtića čime ćemo omogućiti izgradnju kapaciteta za dodatnih 22.500 mjesta u predškolskim ustanovama, naravno cilj nam je postići dakle onaj barcelonski cilj, povećati dakle obuhvat djece koja sudjeluju u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju kako bi se do 2030.g. postigao u RH obuhvat od 96% djece rane i predškolske dobi u našim predškolskim ustanovama. Ja vjerujem da će gospodin državni tajnik u svom završnom izlaganju dopuniti me, ako treba i ispraviti još nekim brojkama, ali po onim pokazateljima kojima ja raspolažem mi već sada imamo obuhvat djece u ustanovama ranom, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji je vrlo blizu ovom zadanom cilju i ja sam uvjerena da ćemo ovaj cilj od obuhvata djece od 95% rane i predškolske dobi, dakle kao korisnika ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ispuniti i prije zacrtane 2030.g.. 2030.g.. Naravno nastavit ćemo financirati izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, ono što je važno opremanje dakle predškolskih naših ustanova, naravno jedan od bitnih ciljeva i to treba naglašavati je ne samo omogućiti dostupnost, nego omogućiti i priuštivost poboljšati kvalitetu usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u RH. E sad kad govorimo o ovoj uredbi, ono što nakon svih rasprava i nakon svega što smo izrekli mislim da je najvažnije naglasiti što je u fokusu. Pod broj jedan dakle fiskalna održivost dječjih vrtića bez obzira na to tko im je osnivač, je li to jedinica lokalne i regionalne, područne regionalne samouprave, je li to privatni osnivač, bez obzira na mjesto gdje se vrtić nalazi i ono što je važno dakle omogućiti dostupnost i priuštivost ranog i predškolskog obrazovanja u RH je li i dakle postići ovaj postotak i ovaj cilj koji smo si sami dakle postaviti i to je dokaz bez obzira na izjave, na rasprave kolegica i kolega saborskih zastupnika iz oporbenih redova, to je dokaz da je cilj Vlade Andreja Plenkovića poboljšati kvalitetu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u RH jer smo svjesni pokazatelja relevantnih istraživanja o važnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za daljnji razvoj djeteta u formativnoj dobi i za radni, za daljnji razvoj njega kao čovjeka. To je cilj, cilj ove Vlade nije politiziranje, cilj ove Vlade je holističan, cjelovit, obuhvatiti dakle svu djecu u svim JLS bez obzira kojoj političkoj opciji pripada njen Ja imam primjer iz moje županije, Virovitičko-podravske županije, gdje smo upravo zahvaljujući ovim ulaganjima u zadnjih dakle godina od 2018. 2018. do danas izgradili 11 dječjih vrtića novih, potpuno novih, tako da u svim našim općinama, a imamo 13 općina i i 3 grada, imamo nove dječje vrtiće + u ove dvije općine koje su ranije imale dječje vrtiće imamo potpuno rekonstruirane i potpuno adaptirane dakle dječje vrtiće sa visokim, visokim standardom dakle opremljenosti i ono što imamo, ja ne znam je li to jedini primjer u Hrvatskoj, dosad je bio možda ima u međuvremenu još sličnih primjera. Imamo primjer racionalizacije dječjih vrtića gdje imamo primjer Dječji vrtić Lipa u našim općinama Čađavica, Čačinci i Crnac, gdje imamo dakle 3 nove vrtićke zgrade sa jednom upravom, gdje smo uspjeli dakle racionalizirati i smanjiti troškove, a ujedno i povećati dostupnost i priuštivost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Virovitičko-podravskoj županiji. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime, sad će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Siniša Jenkač. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajnici, kolegice i kolege. evo nadovezat ću se na svoju pojedinačnu raspravu u onom dijelu gdje se valja komparirati sa onim što je bilo i sa onim što je sada. Često puta naglašavam važnost fiskalne decentralizacije i ona se po prvi puta, evo vidljivo događa upravo ovim intervencijama o, u zakonu, a sjećamo se tamo 2011., '12., '13., '14., '15., '16. kada smo imali fiskalnu centralizaciju, kada su jedinice lokalne samouprave gubile prihode upravo gdje je Vlada svojim odlukama centralizirala i uzimala porez od lokalnih samouprava i prebacivala ih na svoje računa, da to tako bukvalno hrastovno se izrazim, da se sve ovo gradi i na kraju krajeva da idemo naprijed. Ono što nisam stigao reći da, a sigurno će državni tajnik govoriti o tome, da ovo nije kraj. Da je ovo samo negdje, otprilike sredina, da se upravo u materijalna sredstva dogradnje škola za jednosmjernu nastavu, o dogradnjama dvorana, izgradnjama novih dvorana prema broju učenika i znači kapacitetu škole, škola, a pogotovo mi koji imamo puno znači možemo reći, imamo jednu matičnu školu pa imamo nekoliko područnih škola koje su na neki način srednje velike i kojima će upravo ova investicije, ovakve malo veće možemo reći ili manje dvorane omogućiti, na kraju krajeva provođenje onda i kvalitetne nastave, pogotovo što se tiče tjelesne i zdravstvene kulture. Sigurno će se na to dodatno osvrnuti državni tajnik, a ja ću nešto reći o Uredbi o dopuni Zakona o šumama. Za kraj, znamo da je i spomenuto je u samoj uredbi razlozi ovakve uredbe, upravo nevremena koja su oštetila hrvatske šume, tj. šume pod gospodarenjem Hrvatskih šuma, ali i pod gospodarenjem privatnih šumoposjednika i da to možemo, kad bi se sve skupa zbrojilo, to je takva šteta nastaje u razdoblju od 10 godina. Važno je da će se sva sredstva investirati u pošumljavanje i to ozbiljno pošumljavanje, koje će nadomjestiti sve ono što su prirodne nepogode uništile i tu bi se osvrnuo na svoju repliku državnom tajniku da u svakom slučaju treba voditi brigu o najavljenom zakonu, pogotovo treba voditi brigu o gospodarenju sa šumama privatnih šumposjednika. Tu ne govorim o onim ozbiljnim privatnim šumoposjednicima koji imaju značajne hektare šuma. Recimo, na području grada Novog Marofa imamo najviše šuma na području čitave Varaždinske županije. Znači mi imamo na našem području najviše tog šumskog područja. Nažalost nemamo velikih šumoposjednika nego imamo na stotine malih privatnih šumopodsjednika koji najčešće, kao što je to situacija svigdje u Hrvatskoj, nemaju riješene gruntovne upise, katastarske upise i tu se pojavljuju razni poluprivatnici koji nemaju registrirane niti obrte, koji ne plaćaju poreze, ali iskorištavaju taj prostor u zakonu i na neki način ruše šume bez doznaka i nitko to ne sankcionira niti nitko to ne nadzire, a to je jedan ozbiljan problem na kojega trebamo obratiti pažnju. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, kolegice i kolege, evo samo nekoliko završnih misli na kraju rasprave budući da su moja kolegica Nikolić je manje-više sve rekla što se nas tiče, međutim, kad slušamo o holističkom, cjelovitom, itd., itd. pristupu za osiguravanje kvalitete predškolskog odgoja, tada moram reći da iako će uredbe koje je Vlada donijela zaista doprinijeti kvaliteti odnosno bit će neki napredak u osiguranju kvalitete predškolskog odgoja, da smo zaista željeli cjelovito rješenje, onda bi učinili neke druge stvari jer ove uredbe neće riješiti niti jedan suštinski, sistemski problem, neće riješiti dostupnost, neće riješiti iste uvjete u svim ustanovama predškolskog odgoja, niti to imaju na kraju ni za cilj, a trebale bi, a kažem, ako želimo riješiti većinu problema. Prije svega problem dostupnosti. Budući da su predškolske ustanove, odnosno ustanove predškolskog odgoja prepuštene u nadležnosti jedinicama lokalne samouprave, sukladno njihovom snalažljivosti financijskim odnosno fiskalnim kapacitetima i naravno politici, takva će dostupnost uvijek varirati. Isto tako kada govorimo o istim uvjetima, prije svega korisnicima ustanova, dakle djeci, a onda i radnicima, dakle u smislu plaća i slično, uvjeti neće biti isti dok su osnivači tim ustanovama jedinice lokalne samouprave. Zašto? Zato što je vrlo jasno da jedno Valpovo nikad neće imati fiskalni kapacitet jednog Poreča iz razno raznih razloga, prije svega gospodarskih činjenica da je Poreč i turističko mjesto ili mogao bih nabrajati sada stotine primjera. Hoćemo recimo Beli Manastir i Umag, hoćemo Osijek i Split itd., itd. I sada govorimo samo o manjim, tj. većim mjestima odnosno gradovima što bi bilo kada bi govorili o općinama. Dakle, ukoliko dugoročno želimo riješiti probleme vezane uz predškolski odgoj, možda bi prvi korak bio da ih kao osnivač preuzme država, jer bi to jamčilo prije svega iste uvjete svim zaposlenicima. Ujednačenije uvjete korisnicima odnosno djeci, vjerojatno bi povećalo i dostupnost. Država je osnivač i osnovnih škola pa isto smo svjedoci toga da tu uvijek baš i nije tako. Ali ono na što želimo ukazati, ukazujemo na niz problema, sistemskih problema u sustavu predškolskog odgoja. Koliko je, su i radnici i djeca zapravo izloženi, a i posebnostima svojeg podneblja ali onda i sposobnosti, sluhu i volji lokalnih čelnika da im pomognu. Dakle to je ako želimo, kažem, riješiti sistemske probleme, tada bi država trebala ući kao osnivač. Godinama upozoravamo i kolegica Nikolić i ja na te probleme i iz perspektive grada Osijeka ali i šire. Srećom grad Osijek svakako da ima veće fiskalne kapacitete od nekih gradova, a pogotovo općina koje sam i naveo kao primjere, tako da su neke stvari ipak bolje riješene, ali kažem ako želimo sistemski rješavati stvari, onda ovo nije dovoljno. Ovo je možda tek prvi korak. Hvala. Hvala lijepa. Sada će u ime izvjestitelja govoriti poštovani državni tajnik Stipe Mamić. Izvolite. **Mamić, Stipe** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici. Danas smo imali vrlo konstruktivnu raspravu u kontekstu ove Uredbe o fiskalnoj održivosti koja je pokazala neke kontradiktornosti. Kontradiktornosti u smislu dijela opozicije koji s jedne strane govori to je korak naprijed, to je iskorak. Evo, sad je i maloprije zastupnik Hajduković spomenuo, to je napredak, Ali i uvijek neke kritike i čini mi se da ne prate izvješća i da ne prate statistike i referiraju se na nekakve stare brojke, pa ću krenut redom. Kada smo prije 3 godine programirali ovaj cijeli Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a ta sredstva u kojem smo, ja bih rekao i jedno od najuspješnijih ministarstava jer smo dobili 2 milijarde eura za sve ove reformske aktivnosti koje su i od Europske komisije ocijenjene kao jedne od najboljih u RH, krenuli smo redom, fokusirat ću se danas samo na sustav RPO-a i vjerujem da će bit prilike za sve ovo što radimo u primarnomu i sekundarnomu obrazovanju govorit kasnije. Analizirajući što se to događa i uvažavajući činjenicu da je Ustavom i zakonom decentralizirano i dano na upravljanje odgovornost, dostupnosti RPO-a jedinicama lokalne samouprave, dakle gradovima i općinama, činjenica je bila da su regionalne razlike u obuhvatu u mnogim drugim segmentima bile poprilično različite. Činjenica da su mnogi gradovi čak i dizali kredite i na taj način gradili vrtiće. Sjećam se razgovora sa gradonačelnikom Turkom, grada Zaprešića, sa gradonačelnikom Vodica koji su prije NPO-a digli kredite, jer su shvatili, svi su shvatili, možda ne baš svi, da je jedna od najvažnijih javnih usluga koju moramo pružit svojim građanima upravo dostupnost RPO-a. E sad, kad govorimo o dostupnosti i gdje se mi danas nalazimo u odnosu na ta vremena na koja se referiramo i na Barcelonski cilj. Barcelonski cilj je 90% pa kad smo pregovarali s komisijom, tada smo bili na nekih 76, 77% obuhvata djece od 3 navršene godine do polaska u školu, što se ovih zadnjih godina povećalo svim ovim ulaganjima koje je Vlada imala od 2017. godine. Uloženo je gotovo 2 milijarde kuna, što u nove kapacitete, što u obnovu postojećih kapaciteta pa se broj postojećih mjesta povećao za 13 tisuća već do sada. evo željno iščekujemo podatke u ministarstvu koji će biti tijekom ovog mjeseca vrlo vjerojatno dostupni. To podaci koje popunjavaju vrijedni zaposlenici naših dječjih vrtića, kakvo je trenutno stanje. Mi smo se prilikom pregovora prema Europskoj komisiji obvezali da ćemo dostići Barcelonski cilj tadašnji, na tih 90% obuhvata od 3 godine do polaska u školu. Ja sam prilično uvjeren da ovi podaci koje sad prikupljamo, bez ovoga što planiramo sagraditi, sredstva koja smo dodijelili da smo već sad negdje na 90. Da li je to 89 ili 91, znat ćemo za kojih mjesec, dva dana. Tako da cilj koji smo si postavili, koji je novi strateški cilj Europske unije, dostići 96% i koji smo ugradili u našu nacionalnu razvojnu strategiju, smo prilično uvjereni, da ćemo sustići puno ranije nego što je zapisano u strategiji. Kao što je rekla i uvažena zastupnica Bedeković ne 2030. nego kad sagradimo sve ovo što smo najavili, ovih gotovo novih 27 tisuća Znači mi danas imamo u vrtiću negdje oko 140, odnosno s prošlom pedagoškom godinom 140 tisuća djece, prije 5 godina smo imali 127 tisuća. Pa evo primjerice u Gradu Zagrebu danas imamo 5 tisuća djece manje u vrtiću nego što smo imali prije 5 godina. To je isto jedan fenomen, rade se novi vrtići, a manje je djece u vrtiću pa bi to trebalo analizirati. Možda je i primjer u tome kako oni gospodare. Znači gradonačelnicima i načelnicima općine je povjereno da gospodare. Mi kada smo to programirali, naravno i Europska komisija nas je stiskala da moramo biti efikasni pa je rekla da je prosječan broj kvadrata po djetetu u u vrtiću osam kvadrata. Vi znate da u DPS-u piše da za vrtićke skupine ide 20 djece puta tri kvadrata, za jasličke skupine 12 djece puta pet kvadrata u svakom slučaju taj dnevni boravak u kojem borave naša djeca iznosi 60 kvadrata, plus svi ostali sadržaji od Ureda ravnatelja pa nadalje u vrtiću koji su potrebni da bi jedan vrtić funkcioniraju imaju osam kvadrata. Mi smo svjedočili danas nekim projektima u Gradu Zagrebu gdje imaju 17 kvadrata, znači dvostruko više za isti broj djece možeš sagradit dva vrtića. Al nije neko razmišljao o potrebi da to pre projektira da napravi neki projekt nego je uzeo nekakav projekat koji je već prije naslijedio. To će vjerujem prepoznat građani Grada Zagreba kada budu sljedeći put na Mi itekako vodimo brigu o tome i naš cilj je bio da ta dostupnost se ujednači i poveća na razini cijele RH. Tako da ove kritike o kojima se govori nećete vi to dostić cilj, to je sve navrat na nos složeno, ti prioriteti nisu dobri što smo danas imali čuti prilike to stvarno nema smisla jer evo već sad smo dostigli barcelonski sil i sigurno ćemo ne 2030. nego puno prije dostići i ovaj europski cilj, što se tiče kapaciteta idemo jako dobro, ne samo to nego i podižemo udio djece u jasličkim skupinama jasličke dobi i kroz NPO smo i omogućili da se prijavljuju jasličke skupine za što nismo pregovarali s Europskom komisijom nego smo prepoznali trenutak, uvažili činjenicu da je to jedna od najsnažnijih demografskih mjera, uvažili činjenicu visoke zapošljivosti. Činjenica da postoje mnogi roditelji koji naprosto nemaju kome ostavit dijete kada rade dva roditelja, oni koji nemaju bake i dide ili nekoga ko im može pričuvat djecu ako ne dobiju jaslice to je ogroman problem za obitelj. Mi želimo da se ti problemi na razini cijele RH razriješe. Tako da što se tiče dostupnosti to ide izvrsno u jako u jako dobrom smjeru i mislim da taj problem s ovim svima što ćemo pougovarat, što se već gradi u mnogim gradovima i mnogim općinama ide jako dobro. Sljedeći problem o kojem smo razmišljali, a to smo se sjetili, vjerujem da se neki i od vas sjećaju onog problema od prije desetak godina kada je u Gradu Hrvatskoj Kostajnici, a kojeg se itekako dobro sjećam ja sam tamo '91. bio u rovu, pored vrtića koji je postojao, pored zaposlenika koji su koje je taj vrtić imao dogodila se situacija da grad nije imao za plaće. E pa to se zove problem održivosti i upravo od te ideje smo krenuli razvijati i pregovarat s Komisijom kako doći do toga da nam se ne dogodi da neki vrtić koji postoji kako neko danas reče u raspravi, najlakše ga je sagradit, da se ne dogodi da ne može funkcionirati i plaćati operativne troškove. I preuzeli smo obvezu tada kao indikator da ćemo donijet model fiskalne održivosti unutar NPO-a koji ćemo financirat nacionalnim sredstvima. Znači ovaj mode fiskalne održivosti se financira sredstvima državnog proračuna, a ne sredstvima NPO-a ili europskim sredstvima. I sad je trebalo neko vrijeme da razvijemo model što su to dostupni podaci temeljem kojih mi to možemo koristiti. Jedini dostupan primjeren primjeren podatak je upravo indeks razvijenosti. Može neko reć on je iz 2018. trebalo ga je mijenjat, kad se promijeni primjenjivat će se drugi indeks razvijenosti. Dal će to bit sutra ili za par mjeseci ili za godinu dana, to ne ovisi o nama, to rade vrijedne kolege u Ministarstvu regionalnog Međutim, SDP-ov prijedlog da svima ide subvencija od 50% i da vrtići budu besplatni u cijeloj državi ne možemo nikako drugačije shvatit nego kao politikantstvo jel vidite da već sad ima besplatnih vrtića, vidite da već sada primjerice u Sinju temeljem činjenice da će Grad Sinj dobiti godišnje gotovo sedam milijuna kuna ili oko 900.000 eura je donio odluku da vrtić za djecu u Sinju bude besplatno, što mi pozdravljamo, to nam je i bila jedna od intencija izgradnje ovog modela. Međutim, dati 50% primjerice Gradu Zagrebu danas bi iznosilo kolko i cijela ova uredba negdje oko 500 milijuna kuna, a Grad Zagreb kada pogledate koliko izdvaja za RPO je možda čak ispodprosječan, izdvaja 12,3% u odnosu primjerice na Grad Dubrovnik koji izdvaja 20%, u odnosu na neke općine kojima je to veliko opterećenje od 30, 40%. Tako je Babina Greda primjerice po ovom modelu dobila više sredstava za isti broj djece nego što je ona sama do sada izdvajala, pa će riješit problem plaća, pa će smanjit roditeljsku parcipaciju pa će podić kvalitetu u vrtiću. To je bila ideja ovog modela, ideja ovog modela je da pomogne onima koji imaju potrebu povećat plaće. Nama bi trebalo bit svima nesporno u državi svim načelnicima i svim gradonačelnicima da se moraju pridržavat zakona. Meni je neprihvatljivo da postoje općine ili gradovi i vjerujem da je to velika manjina, čini mi se da su to čak i sindikati predškolskog odgoja spomenuli da se radi o jednom malom broju gradova koji se ne pridržavaju tih zakonskih odredbi. Tako da ove današnje polemike malo su bespredmetne ili kako reče potpredsjednica Glasovac plaće su bile kriterij. Nisu bile plaće kriterij, kriterij je bio kapacitet svake općine ili grada kako kreirat svoju politiku, kako osigurat dugoročno održivost djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, ne samo javnog vrtića nego treba promišljat o tome što predstavlja primjerice Gradu Varaždinu činjenica da je 59% djece u privatnim vrtićima. To je do sada bila nužnost, čak neki gradonačelnici, načelnici kažu pa to mi je jeftinije, manje dajem privatniku nego što me košta ako je moje. A ja pitam te što će se dogodit ako taj privatnik odluči prenamijenit djelatnost i zatvorit vrtić, što ćemo onda poručit roditeljima? Odgovornost nas političara kako nacionalnih tako i lokalnih je upravo da vodimo brigu o takvim problemima. Između ostaloga to je i bio jedan od argumenata zašto nisu uključeni privatni vrtići u mogućnost korištenja sredstava NPO-a, upravo zbog te dugoročne održivosti. Održivost je širi fenomen, to nije samo problem koji grad kako stoji nego koji grad na što smatra prioritet. Danas je bilo iznimno pohvalno slušati ulaganja Grada Velike Gorice kao jednog dobrog primjera što je pohvaljeno čak i sa strane opozicije koji izdvaja iznimno velika sredstva. Ja sam bio tamo u jednom vrtiću u posjetu i iznenadio sam se izgleda ko svemirski brod. Znači to je itekako pohvalno i nadam se da ćemo imati sve više takvih vrtića i da ćemo ujednačiti tu dostupnost i održivost na razini cijele RH. Jedan od problema o kojem smo također razmišljali kada smo to programirali i prije 3 godine je bila i priuštivost. Priuštivost dijelom, dijelom, samo dijelom rješavamo kroz ovu Uredbu o fiskalnoj održivosti. Zašto? Zato što dijelom će vjerojatno čelnici odnosno gradonačelnici i načelnici rasteretiti roditelje i njihovu participaciju. Smanjit će cijenu pa će netko reći, neće više biti tisuću kuna, neće bit tako skupi vrtići u Krapinsko-zagorskoj županiji, smanjit će se malo cijena, ali to i dalje ne rješava u potpunosti problem priuštivosti jer postoje nažalost hrvatske obitelji kojima će ta prosječna cijena koji imaju više djece u vrtiću predstavljati veliki udar na njihov proračun. Zamislite jednog roditelja ili oba dva nezaposlena roditelja koji prima plaću kako to platiti. E pa zato smo mi unutar ISF-a planirali jedan poseban projekat pruštivosti koji sada pripremamo kako bismo upravo targetirali tu ciljanu skupinu socioekonomski ugroženih obitelji kojima je problem da njegovo dijete ne ide u vrtić zato što on ne može platiti tu skromnu participaciju. To moramo riješiti i mi smo to naravno isplanirali. Jedna od kritika koju se također smo ovdje dobili, pa ne samo ovdje nego i šire u javnoj raspravi je bila kadrovi. Ništa niste napravili, nema kadrova, kvaliteta nam je loša. Međutim, činjenice govore slijedeće. U RH u vrtićima odgajatelji su 80% visokoobrazovani. U Finskoj 20% koja je pojam za obrazovanje, koju svi često spominjemo, a u mnogim europskim zemljama i puno manje ili da se vratim na cijenu. Znate koliko u Irskoj, Britaniji i nekim drugim zemljama, Italiji košta mjesečno vrtić? Po 800 eura, 1000 eura, to su ogromne cijene. Neki ljudi se vraćaju iz Irske jer su shvatili da majka ne može raditi, da si ne može priuštiti vrtić. Što se događa? Na našu sreću u ovoj situaciji, ja bih rekao kamo sreće ih se više vraća i čini mi se ono što razgovaram sa kolegama u Slavoniji da se to događa sve više i više taj trend. Znači kvaliteta je neupitna kod nas. Europska komisija nas spominje kao i prikazuje kao primjer dobre prakse. Navodi nas kao primjer drugim članicama EU. Nismo Nismo se mi tu zaustavili, mi smo sa sveučilištem tada kad smo programirali prije 3 godine dogovorili povećanje kvota odgajatelja. Znači kvote zadnjih godina su povećane 50% čak. Pitanje da li će to biti dovoljno pa smo prošle godine u svibnju izmijenili zakon u kojem smo omogućili i učiteljima razredne nastave uz prekvalifikaciju da i oni mogu raditi. Ovdje će se u kratkom roku sagraditi veliki broj vrtića ali čini mi se da smo sve strukturirali i pokrili. Naravno da smo razmišljali i o tome kako unaprijediti kvalitetu. Istražit ćemo situaciju što u kurikulumu RPOO-a možemo poboljšat kako bi ta tranzicija u primarno obrazovanje odnosno u osnovnu školu bila što kvalitetnija. Za sada ta komunikacija između škola i vrtića nije baš najbolja pa radimo i na tome kao i ovome što je uvažena zastupnica Bedeković govorila osvijestit naše građane i naše roditelje o važnosti polaska u, naše djece u vrtiće. I ono što također nije spomenuto kad se, a često se problematizira je pitanje te ekonomske cijene nacionalne. Znači evo ja sam danas spomenuo da je prosječna ekonomska cijena 294 eura. Međutim, ta prosječna cijena ima ogromne oscilacije do toga da je u nekim županijama odnosno općinama ispod 200 eura do toga da je u nekima iznad 500 eura. I sad se postavlja pitanje kako, pa smo mi to malo analizirali i došli do toga da je veliki problem kada imate suboptimalne skupine. Znači negdje nema nažalost djece. Onda kad imate malu skupinu veliki je trošak po djetetu. Neki drže skupine iznad državnog pedagoškog standarda pa im je trošak prikazan kao niži. Neki su zaposlili više stručnih suradnika, trećeg odgajatelja itd., podižu kvalitetu, skrbe o onima kojima je najpotrebnije pa je i tamo trošak značajno veći. Tako da ta ekonomska cijena nacionalna ne znam što bi nam ona pokazala. Mi smo razmatrali, kalkulirali, računali, ali smo zaključili da je ovaj model koji smo definirali sada ipak puno, puno povoljniji kao što se sada govori o tom besplatnom vrtiću sa subvencijom države od šta je 300 milijuna eura, dajmo mi to, preuzmimo plaće itd., pa kako svi ovi koji sad već imaju besplatni vrtić, kako Sinj ili kako Gorica ili Umag ili netko drugi ili čak jedan mali grad koji vjerujem da ima skromni fiskalni kapacitet kao Obrovac može imati besplatni vrtić. Znači da to ovisi o čelniku. O čelniku Grada Zagreba, Splita, Osijeka, Gorice i tako drugdje. I ono što smo mi ovom uredbom napravili da on odlučuje jer mu je to Ustavnom i zakonom povjereno što je prioritet u datom trenutku. Da li će sredstva koja dobija ovom uredbom iskoristiti da dodatno proširi kapacitete, da financira ovaj dio možda mali koji mu nedostaje, rekao mi je gradonačelnik Radić da je on pokrio 66% iz NPO-a, a ovih 34% mora naći vlastitih sredstava. Može ovim sredstvima tako je ovom odlukom definirano ili može odlučiti da zaposli nove kadrove za nove vrtiće koje će sad raditi, da poveća plaće postojećim zaposlenicima, da smanji roditeljsku participaciju ili da podiže kvalitetu u svakom smislu zapošljavanja novih stručnih suradnika i slično tome. Ono što se u raspravi nije spomenulo, a mislim da je isto tako važno spomenuti u tim sredinama da imamo mali broj djece gdje imamo mala naselja, mala mjesta, mi danas u RH imamo 100-tinjak, nešto više od 100 škola koje imaju registriranu djelatnost RPOO-a i u kojima se nalazi vrtić, jedna skupina. Znači što je racionalno, funkcionalno, efikasno nema smisla graditi vrtić za osmero djece, tih osmero djece se nalazi u toj školi koja je ionako u nekom ruralnom području, nažalost ima višak kapaciteta pa je odvojila jednu prostoriju u kojoj imamo jednu odgojno-obrazovnu skupinu. Znači sistemski strukturno osmišljena reforma, definira se novi kurikulum, povećat će se kurikulum predškole, znači program predškole je tranzicijski, kad mi dođemo do situacije da ovaj obuhvat učinimo ovakvim kako smo ga zamislili, a to će biti za par godina, predškola nam više neće biti potrebna jer će sva djeca već biti u vrtiću. Međutim, ovih 250 sati, kao što ste vi spomenuli, uvaženi zastupniče Jenkač, odnosno u nekim situacijama iznimno i 150 nije dovoljno. Nije dovoljno, mi smo toga svjesni i učinit ćemo sve da podignemo tu kvalitetu na ipak puno, puno višu razinu. spominjati i uspoređivati gradove, kao što je to maloprije radio zastupnik Hajduković, to stvarno nema smisla, stavio je u odnos Osijek i Split, pritom misleći da je Split puno bogatiji i da skrbi puno bolje o vrtićima, što uopće nije točno. Znači Grad Osijek je ove godine uduplao kvotu i povećao broj mjesta u dječjim vrtićima. U Splitu nisam čuo da se to dogodilo niti sam čuo da su tamo veće plaće nego nešto značajnije u Osijeku. Znači to itekako ovisi o tome kako lokalni čelnik prepoznaje važnost, da li mu je važnije asfaltirati ceste, graditi, financirati nekakve skupove i događaje nekih udruga za koje nikad nismo čuli na dan pada Vukovara ili ne znam što ili ulagati u djecu i u vrtić. To je iznimno bitno i to nije situacija da mi ne možemo, mi to možemo i mi to radimo i mi smo napravili i sad nešto predlagati što smo mi već riješili, kao i ova uredba. Uredba je već donesena, odluka je na Vladi već donesena i već ovaj mjesec kreću isplate. Zašto smo mi danas ovdje, zbog uredbe sa zakonskom snagom vezano za izmjenu Zakona o odgoju i obrazovanju jer da to nismo napravili, kao što je zastupnik maloprije spomenuo, onda bismo mogli čekati nekoliko mjeseci pa možda i ušli u sljedeću godinu, a to nema smisla. Mi smo sredstva budžetirali već prošle godine, sjećate se, o tome smo razgovarali i ta sredstva želimo doznačiti što prije kako bi vam, svim kao osnivačima vrtića, općinama i gradovima olakšalo sve ovo o čemu smo danas razgovarali. Evo, drago mi je da je rasprava bila ovako konstruktivna i vjerujem da ćemo uskoro imati i takvu raspravu o školama jer tamo imamo samo za osnovne škole milijardu i 300 milijuna eura, pazite, milijardu i 300 milijuna eura, to ovako oni koji se ne razumiju u brojke, čini se malo, apstraktno, a u kunama je to jedno 10-ak milijardi kuna. To je jako puno nula i to je toliko novaca koliko nije bilo uloženo zadnjih, ne znam, 30, 40, 50 ili možda više godina. Tu su iznimna postignuća Andreja Plenkovića. Hvala lijepo.

u vašem izlaganju postojanje brojnih regionalnih razlika u obuhvatu ranim i predškolskim odgojem i obrazovanjem. One su zaista bile vrlo izražene i bile su velike i brojni čelnici jedinica lokalnih samouprava su zaista bili u situaciji da dižu, primorani dizati kredite da bi gradili dječje vrtiće i upravo je ulaganjem otprilike 2 milijarde kuna, kao što ste rekli od 2017. g. do danas se izrazito povećao broj kapaciteta i otvorile su se mogućnost izgradnje, dogradnje, adaptacije, rekonstrukcije dječjih vrtića, itd., dječjih vrtića u svim sredinama, a ja ću naglasiti, bez obzira na političku pripadnost čelnika lokalne samouprave i još jednom ću naglasiti da je interes i cilj ove Vlade djeca i rani i predškolskih odgoj i obrazovanje. Izgradnja dječjih vrtića u cijeloj Hrvatskoj bez obzira na političke stranke,

a od sada još 2 pa je to ukupno 530 milijuna eura samo u nove kapacitete. Tako da ovi indikatori i ciljevi koje smo si postavili bit će zasigurno za dobrobit naše djece i naših budućih generacija tu. Kao sreće da nam budu nedostatni, da nam se svi ovi koji su iselili vrate i da nam bude demografska slika puno bolja, a što smo prilično optimistični. Već vidimo da se taj pad jako, jako usporio, hvala. Poštovani potpredsjedniče, mislio sam nešto drugo pitati, ali me kolegica Vesna izazvala. Ja volim povijest i evo jedne, jedan primjer iz povijesti grada Novog Marofa. 2000. g. tadašnji moj prethodnik, gradonačelnik, koji je bio iz HDZ-a krene graditi vrtić po prvi puta, novi vrtić, itd. I onda tadašnja vlada na čelu s SDP-om uzme državno jamstvo za gradnju dječjeg vrtića Gradu Novom Marofu. To možemo potkrijepiti dokumentima. E vidite, tako je bilo onda, a sad je malo drugačije. Ipak se stvari mijenjaju i idu na bolje, to mi je drago i državni tajniče, ako možete reći, ja bih rekao, ali to nije sve, ono što sam ja govorio, točno malo decidirajte kamo idu sljedeća ulaganja u dvorane, u kapacitete škola, itd. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Mamić, Stipe** Ja sam mislio da će biti prilike za to, ali ipak, evo, spomenuo sam. Osnovne škole, znači ukupno za obrazovnu infrastrukturu imamo preko 2 milijarde eura. Znači to je 15 milijardi kuna. Za osnovne škole, uključivo, naš cilj je riješiti problem jedne smjene u cijeloj Hrvatskoj. Znači da nemamo više škola koje rade u dvije, a kamoli u tri škole i za to imamo od tih milijardu i 300, negdje oko 800 milijuna eura, 900, koliko bude bilo potrebno, a ostatak sredstava je vezan uz sportske dvorane. Znači sve škole u Hrvatskoj, to smo komisiju uvjerili, bilo je prilično teško, zašto sportske dvorane, klubovi, itd., ne. Mi smo rekli sportska dvorana je učionica. To je učionica za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture i uspjeli smo ispregovarati, tako da će sve škole dobiti adekvatne dvorane i čak smo promijenili normative i standarde, od onog koncepta jednodijelna, dvodijelna, trodijelna, uveli smo i male dvorane da i ona najmanja mjesta sa malim brojem djece dobiju nekakvu dvoranu u kojoj ta djeca mogu izvoditi nastavu TZK, … .../Upadica:

sad će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Siniša Jenkač. Izvolite.